za to potrebni uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** 20. Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske na području opskrbe energentima te u vezi s njihovim cijenama i utjecajem na gospodarstvo i životni standard građana. Podnositelji: članovi Kluba zastupnika SDP-a. Zastupnici Hrvatskoga Sabora temeljem članka 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora podnijeli su ovu interpelaciju. Prijedlog akta primili ste u pretince. Žele li se predstavnici predlagatelja očitovati? Da. Uvaženi zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Poštovani kolegice i kolege, uvaženi Dome. Započet ću sa digresijom odnosno nije digresija jer nisam ni počeo govoriti pa ne može digresija, sa osvrtom na riječi uvaženog ministra Šukera. Dirljiv je poziv na nacionalno zajedništvo, još odzvanjaju neke takve situacije u našim ušima i uvijek se zalažemo za to, ali ne smijemo dobronamjernu i konstruktivnu kritiku lošeg rada u najboljem nacionalnom interesu prikazivati malte ne kao diverziju protiv interesa Republike Hrvatske. Jer ispada da riječi i kritike kompetentnih ljudi iz SDP-a i ostalih stranaka u opoziciji štete Hrvatskoj, da se govore neistine. Ili ljudi u Bruxellesu ne znaju što je stvarno stanje ili nemaju nikakav uvid u ono što se događa. Ne vjerujem da je to istina. Dakle, mi ćemo nastaviti biti konstruktivni, kritični, ne zato da podrivamo hrvatske interese jer to nismo nikada radili, upravo suprotno, nego zato da radimo ono što je posao opozicije u svakoj demokratskoj državi. I nemojte to krivo shvatiti. Pored toga stojimo na raspolaganju za stalnu suradnju. Ova interpelacija o radu Vlade i ulozi Vlade Republike Hrvatske na smanjenje utjecaja cijene energenata na životni standard može započeti na ovakav način. Prije jedno tjedan dana na jednom skupu socijalista u Ateni imao sam priliku razgovarati sa članom Europske komisije Laszlo Kovacsem, inače bivšim mađarskim premijerom, predsjednikom Socijalističke partije Mađarske. I usput sam on je rekao s obzirom da mu je to resor, da su mu financije resor, da je bio tog dana na, dan kasnije na početku zasjedanja Francuske u Parizu itd., itd. što Europska unija odnosno Europska komisija kao predlagatelj, kao čuvar ugovora, kao neka vrsta Vlade Europske unije namjerava učiniti u okviru svojih mogućnosti na zaštiti standarda unije kroz poreznu politiku. Stanovnika Europske unije koji su, znamo to dobro, nešto bogatiji od hrvatskog prosjeka. I tako jučer izlazi Prijedlog direktive o promjenama stopa poreza na dodanu vrijednost, sa prijedlogom cijelog niza stopa koje se smanjuju sa 10 na 5%, pa recimo dječja hrana i oprema i cijeli niz drugih usluga da bi se olakšao položaj siromašnih stanovnika uslijed povećanja cijene energenata i poremećaja na svjetskom tržištu. Oni se događaju, pogađaju jake koji se s njime nose vidimo na kakav način. Pogađaju one koji nisu dovoljno jaki, a u te spadamo mi, a mi se s time nosimo na jedan drugi način. Dojam je i vjerujem da će i dojam biti ispravljen, ali imam pravo na pogrešan dojam da se stvari odvijaju stihijski, da nisu rezultat osmišljene politike, da smo upravo zbog toga tu gdje jesmo i da je previše toga u radu ove Vlade prepušteno inspiraciji pojedinih ljudi ili samo jednog čovjeka. Tako se država može voditi, ali to vodstvo ne ide puno dalje od inercije. Dakle, poštovane kolegice i kolege, uvaženi zastupnici. Cijene energenata u Hrvatskoj u odnosu na kupovnu moć stanovništva danas su među višima u Europi i apsolutno, a naročito relativno ako se uzme u obzir nizak prosjek plaće u Hrvatskoj. Benzin je dostigao cijenu od 10 kuna po litri, dizelsko gorivo također, električna energija poskupjela je 24% na jesen će poskupjeti plin itd. Sve Sve u svemu tome zbog usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, treba dodati i skore promjene poreznog sustava trošarina, vezano uz električnu energiju i uz plin, što može rezultirati samo daljnjim poskupljenjima. To se sve u programu Vlade Republike Hrvatske naziva vrlo jednostavnim nazivom, uvođenje tržišne cijene energenata. I to uvođenje tržišne cijene energenata nešto je što bi prema hrvatskoj Vladi, svi građani trebali shvatiti i prihvatiti, plaćajući visoke račune na struju, benzin, plin i druge energente. Međutim, tu se postavio jedan problem o kojem u ovoj interpelaciji želimo govoriti, a to je stvaran problem pada standarda i osiromašenja hrvatskih građana. I to je drage kolegice i kolege činjenica. To nije razlog za revoluciju, to nije razlog za dramu, ali to je činjenica. U Hrvatskoj se iz mjeseca u mjesec sve teže živi, a ovo je zemlja velikih potencijala, velike sjajne budućnosti, ako budemo dobro radili, ali možda se u tome razlikuje ljevica i desnica i u Hrvatskoj i u ostatku svijeta. Što desnica svoj patriotizam vidi kroz odavanje počasti prošlosti, a ljevica tome dodaje još i borbu za bolju budućnost i za pravednije društvo. Dakle, to da građani žive sve teže i teže je činjenica o tome želimo ovdje danas razgovarati. Netko će reći da jedva sastavljaju kraj sa krajem, ali da je udar cijena na standard ljudi sve veći i da je onaj najveći broj ljudi koji primaju nekakvu prosječnu plaću najpogođeniji tim poskupljenjima, to je također činjenica i za njih inflacija nije 6 ili 7% ili preko 6% koliko ono prema zadnjim istraživanjima u Hrvatskoj trenutno jest, nego je veća. Ponovili smo to stotinu puta. Ono što poskupljuje najviše pogađa one koji zarađuju najmanje. U njihovoj strukturi troškova, njihovoj košarici cijena energenata i hrane zauzimaju ne 6%, nego 40, 50% i to je ključni problem. I kada se tako gleda statistički prosječna plaća u Hrvatskoj je skoro 5 ali plaća koju prima najveći broj ljudi medium salary, da se poslužim tim terminom je 3 tisuće kuna. To prima najveći broj ljudi. Za njih je inflacija puno veća ili je to dvije i devetsto ili tri i petsto, tu velike razlike nema. Nedavno objavljena istraživanja govore da je gotovo petina hrvatskih građana u ovoj godini već osjetila bitno pogoršanje financijske situacije vlastitog kućanstva. Više od trećine građana tvrdi kako im je financijska situacija iz mjeseca u mjesec lošija, a pad standarda najviše se osjeti na svakodnevnoj potrošnji. Nadalje, u isto istraživanju dodaje se i to da će u nastavku godine tri četvrtine građana sve zarađeno potrošiti za dnevne potrebe. Ta na žalost slika Hrvatske kakvu se crta pod mandatom ove Vlade. Ta je slika realnost koja se ne može uljepšati verbalnim egzibicijama Vlade, predsjednika Vlade i njegovih ministara i željom da se stvari s kojima se trebamo i možemo nositi zajednički rješavaju, a ne da se stvara iluzija da problema nema. To je realnost koja zahtjeva aktivnost Vlade, realnost koja zahtjeva konkretne poteze ove Vlade. Manje ad hoc mjere, više politike, više osmišljene programa djelovanja, manje gašenje požara, više prevencije. I koliko god se trudili prikazati realnost drugačijom, činjenice su ove. U zadnja četiri mjeseca ove godine cijene hrane porasle su za 11%, a službena inflacija dosegla je preko 6%. To baš nije u korelaciji sa prognozama Bečkog instituta. I to je najveća stopa inflacije u Hrvatskoj zadnjih 8 godina. Na žalost sa ovakvom Vladom bez gospodarskog programa, odnosno bez jasnog programa, jer program formalno postoji, bez jasnog programa i volje da se on provodi, već od jučer, daljnji rast inflacije izgleda kao realnost. Tome u prilog ide i usvojeni rebalans državnog proračuna koji umjesto da racionalizira, obuzdava i smanji, još dodatno povećava državnu potrošnju što je u direktnoj vezi sa našim problemima. To donekle podsjeća i na neke situacije koje smo imali krajem devedesetih godina. Mada slažemo se danas je konjunktura bolja, kao posljedica nekih vanjskih faktora, danas su i državne financije zahvaljujući radu nekoliko konsekutivnih vlada drugačije, neću reći bolje, ali drugačije u skladu sa nekim drugim standardima, ali je činjenica da je rast državnog proračuna centraliziranog novca kojim raspolaže Zagreb, a nedovoljno općine, gradovi i županije jedan od glavnih hrvatskih problema. I da u tome trebamo tražiti uzroke onoga što nam se događa i da u zdravim ekonomijama, rast proračuna jest i mora biti prema svim teorijama javne potrošnje i ekonomije u 20. stoljeću vezan uz povećanje produktivnosti i realan gospodarski rast. To u Hrvatskoj nije slučaj, odnosno to se previše ignorira i Hrvatska država je preskupa i zadnje stvari koje se događaju nas ne miču sa toga pravca. Sada je cijena i benzina i dizela koji koristi većina gospodarskih vozila 10 kuna. Od kako je HDZ preuzeo vlast i najveći dio odgovornosti za pravac kojim Hrvatska ide, eurosuper 95 je poskupio za 50%, dizel je od 2003. poskupio za 80%, a plavi dizel za čak 140%. Početkom ove godine cijena bezolovnog benzina i eurosuper bila je ispod 8 kuna, sada je skuplji za 20%, eurodizel za 25%. Svaki tjedan građani sa strepnjom iščekuju nove informacije iz INA-e. Kontrola nikakva. Građani sa strepnjom, ali Vlada i gospodin Sanader bez strepnje. Njih to očito previše ne zabrinjava. Na nedavnoj raspravi o rebalansu državnog proračuna premijer je poručio građanima da ne brinu, jer nije bolje niti u drugim zemljama, zaboravljajući da su u drugim zemljama ili plaće znatno više ili se provode aktivne mjere porezne politike o kojima sam govorio na početku ovog izlaganja. Europska komisija ih predlaže. Stvara novi okvir Stvara novi okvir i donijela je direktivu pod točnim brojem. To treba pogledati. To se dogodilo jučer. Odlukom Vlade cijena struje povećana je za 24%, najavljivalo se da su zahtjevi bili i 50% pa se utvrdilo da nisu nikada bili 50% da bi se valjda ljudi smirili, s tim da je vrlo malo onih koji poskupljenje neće osjetiti jer troše manje od 2 tisuće kilovat sati godišnje. Opet jedna mjera koja je očito donesena naprečac, možda sa najboljim namjerama, možda zaista sa željom da se nekome pomogne jer ne vjerujem da je donesen s željom da se nekome odmogne, da se odmogne cijeloj kategoriji ljudi, ali ubiti očito inspiracijom samo jedne osobe. Ovih dana građanima pristižu obavijesti o poskupljenju i o razredu potrošnje u kojem se nalaze u odnosu na to poskupljenje. Ako su neki i povjerovali kada je sa sjednice Vlade poručivano da 50% građana neće osjetiti poskupljenje struje, ovih dana će očito slijediti otrežnjenje, a hladan tuš tek slijedi kad krenu pristizati računi s novim ciframa i po novom obračunu. Poskupljenje će izbjeći samo ljudi kojih cijeli dan nema kod kuće pa niti ne troše struju, a najviše će platiti višečlane obitelji koje godišnje u velikoj većini troše iznad 3 Draga gospodo, ovo je bilo potpuno nepotrebno i nadam se da ćete shvatiti promašenost te mjere, nedorađenost, nepromišljenost. Dakle, najviše će plaćati oni koji su i sada najugroženiji. Vlada će ovom, po našem sudu potpuno pogrešnom mjerom pokazati kako nema socijalne osjetljivosti i kako ne zna ili ne želi zaštititi one koji su najsiromašniji i koji žive isključivo od svoga rada. S druge strane, jedna još važna, jednako važna, dalekosežna mjera i problem je energetski sustav koji je u potpunosti zapušten, a znamo što energija, ma ne samo što znači danas i što se priča da će značiti u budućnosti i što je oduvijek značila i koliko je važna za ono što nazivamo suverenitetom i u čiju zaštitu se stalno zaklinjemo, ali ne poduzimamo dovoljno. U slučaju energetike skoro ništa, jer je on u potpunosti zapušten, infrastruktura neadekvatna, u nju se vrlo malo ili ništa ne ulaže godinama i upravo bi to trebalo biti strateško opredjeljenje Republike Hrvatske kao što je to strateško opredjeljenje većine zemalja koje se smještaju u razvijen svijet kojem težimo. Hrvatska Vlada nije našla način da neutralizira ili bar ublaži šokove uzrokovane porastom cijena energije dok po pitanju međunarodne razmjene stojimo najlošije od 1999. godine. U Hrvatskoj je posebno zabrinjavajući nedostatak proizvodnih kapaciteta i sve veća ovisnost o uvozu primarnih energenata, nafte i plina. Mislimo da je to svakome jasno. Kada Vlada po ovim pitanjima ne čini dovoljno, iako tvrtke iz područja energetike ostvaruju značajne prihode i značajan profit. Kada smo u ovom Domu još u travnju, znači prije gotovo 3 mjeseca predložili ovu interpelaciju kako bismo otvorili raspravu o tome da je Hrvatskoj potrebna energetska strategija, onda smo iz kluba HDZ-a čuli da predlažemo nevažne teme kako bismo opstruirali donošenje europskih zakona. Nedostatak energetske strategije plaćaju građani vrlo visokom cijenom struje, nafte, plina i naravno padom standarda. Onaj tko smatra da je standard građana i njihov sve teži život sporedna tema, taj samo pokazuje koliko mu je stalno do građana. Svako odgađanje ove prevažne teme odgađa i rješavanje ovog važnog pitanja, a time produžava problem s kojim se moramo suočiti. suočiti. No, čini se da Vlada ovo namjerno odgađa jer ona rješenja nema kao što nema rješenje za neka druga važna pitanja. 24. travnja predsjednik Vlade je na sastanku povjerenstva za praćenje cijena za praćenje cijena izjavio: "Najvažnije je da ljudi budu siti, a cijene energenata dostupne svima." Ljudi u Hrvatskoj odavno nisu doslovno gladni i u sve manjem broju država svijeta su doslovno gladni, ali cijene energenata nisu dostupne. Međutim, pokazuje se da HDZ-ova Vlada ni tu ne radi dovoljno i s obzirom na sve navedeno Klub zastupnika SDP-a predlaže Hrvatskom saboru da po završenoj raspravi donese sljedeće zaključke. zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da koristi mogućnost primjene plivajuće trošarine i štiti cijenu euro dizela na razini od 8 kuna po litri. zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da izradi i Hrvatskom saboru dostavi na raspravu i prihvaćanje sljedeće: izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost na način da se porez na dodanu vrijednost energenata obračunava na nabavnu cijenu, a ne na trošarine. Izmjene Zakona o potporama u poljoprivredi uzimati će i u obzir drastično povećanje reprodukcijskog materijala i energenata na način da poveća subvencije poljoprivrednih proizvoda. Program državne pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva za podmirenje dijela troškova energije. Analizu poreznog opterećenja cijene rada uključujući i doprinose i mjere za njezine rasterećenje te potrebne izmjene zakona. Program dostupnosti svih energenata na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske po istim ili sličnim uvjetima. Program postupnog uvođenja tržišnih cijena za električnu energiju i prirodni plin. I zadnje, ali ne najmanje važno, program razvoja energetskih kapaciteta u Hrvatskoj. Sve zastupnike, a pogotovo zastupnike vladajuće koalicije, zastupnike HSS-a, HSLS-a, HSU-a i druge pozivamo da u interesu svih građana Republike Hrvatske podupru ove zaključke i na taj način doprinesu rješavanju ovog jako važnog pitanja. Prije dva dana smo gotovo jednoglasno donijeli Zakon protiv diskriminacije. Ovo je prilika da prihvaćanjem ovog našeg prijedloga zajednički pokažemo da nam je stalo do toga da ne diskriminiramo, nego da zaštitimo one najpotrebitije u našem društvu koje najviše pogađa lanac poskupljenja koji uzrokuje sada već kontinuirani rast cijene energenata. Dakle, ovime mi pozivamo na nešto što vidimo kao nacionalno i društveno zajedništvo kao rad u interesu onih kojima najviše treba, kao socijalnu osjetljivost što koliko god mi jedni i drugi govorili o tome jest u programu obiju stranaka i vjerujemo da je to u programu obiju stranaka sa razlogom. Poštovane kolegice i kolege, hvala vam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega je netočno rekao da se radi o dobronamjernoj politici lošega rada. Radi se o ne dobronamjernoj kritici dobroga rada, a to se zove politiziranje dobrim rezultatima. Isto tako je netočno rekao da bečki institut nije u pravu kada govori o inflaciji u Hrvatskoj. Bečki institut kolega jest u pravu jer on kaže da će 2008. godine inflacija u Hrvatskoj biti 5,5%, a to je znatno manje nego u Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Estoniji, Litvi itd. Treći netočan navod, rebalansom državnog proračuna povećani su državni troškovi. Ne. U rebalansu smo odredili 600 milijuna kuna upravo za poboljšanje standarda najsiromašnijih slojeva kroz subvencije, 1,4 milijarde kuna za zdravstvo, opet za poboljšanje zdravlja ljudi, najveće poticaje u gospodarstvu itd. Dakle, ne radi se o povećanju državnih troškova nego povećanju standarda i poticaju gospodarstva. I zadnji netočan navod kojeg stignem reći od kad je HDZ na vlasti cijena goriva poskupila je nekoliko puta. Ne od kad je HDZ na vlasti nego od kad je cijena na svjetskom tržištu porasla sa 40 na 140 dolara barel, a za to nije kriva HDZ-ova Vlada u Hrvatskoj, za to su krive zemlje proizvođača, tamo HDZ još nije na vlasti. Uvaženi Ivan Šuker ministar financija u Vladi Republike Hrvatske. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Dame i gospodo zastupnici. Vrlo pažljivo sam saslušao što je gospodin Milanović u ime kluba SDP-a rekao. I odmah ću reći nešto što govorim već nekoliko mjeseci što se tiče osnovice za izračun PDV-a. Pa gospodo, pročitajte si direktive Europske unije. Pročitajte si direktive Kako očekujete da osnovica za obračun PDV-a bude kontra onoga što je propisano tim direktivama. Taj zakon ne može proći u Bruxellesu. nemojmo se stalno radi političkih dopadanja igrati sa nekim stvarima koje nisu utemeljene na zakonodavstvu gdje mi želimo otići. Tamo je jasno rečeno što je osnovica za obračun PDV-a. Ja sam to rekao nekoliko puta, međutim iz kluba SDP-a se kontinuirano to ponavlja. Ja nemam ništa protiv toga, to je vaše političko pravo ali dozvolite mi da je meni kao predstavniku Vlade ovdje pred hrvatskom javnosti, pred ovim Visokim domom kažem to. Dakle, točno je propisano što je osnovica za obračun PDV-a i ne može nitko drugi to drugačije raditi a tu je jasno kaže da se uključuje unutra sve osim poreza. Dakle, i trošarine, i carina i sve ostalo. Također, reći ovako u ovom Visokom domu da zemlje Europske unije predlažu smanjenje PDV-a to je naprosto samo prijedlog. U onom trenutku kad oni dođu do toga onda ćete vidjeti da li će ova Vlada reagirati ili neće reagirati ali istovremeno ste zaboravili reći nešto drugo, da Hrvatska na osnovne živežne namirnice ima nultu stopu PDV-a što nema niti jedna članica Europske unije. Isto tako, znate s obzirom da imate svoje predstavnike u Nacionalnom odboru da u ovom trenutku itekako bijemo bitku u pregovaračkim stajalištima kad su porezi u pitanju da ta nulta stopa PDV-a ostane još nekoliko godina. Ali smo isto tako rekli ukoliko se ta nulta stopa PDV-a bude morala dići na minimalno 5% koliko je propisano direktivama Europske unije da stopa PDV-a ne može biti manja da će Vlada ponuditi kontra mjere da se to ublaži. To je isto tako jasno rečeno. u trenutku kad je cijena dizela 9 kuna i 80, da se sa trošarinama drži cijena dizela na 8 kuna oprostite mi na izrazu gospodine Milanoviću i klubu SDP-a je elementarno nepoznavanje hrvatskih zakona. Trošarina na dizel gorivo je jednu kunu. Prema tome, kako ukidanjem trošarina dovesti gorivo na cijenu od 8 kuna. Trošarina je jednu kunu. A još imate kunu i 20 na autoceste. To je bio zajednički tu u Saboru kad smo raspravljali da su to sredstva iz kojih će se graditi hrvatske auto-ceste i održavati ceste. Bio je klub prijedloga SDP-a prije i to slušam svaki puta kad donosimo proračun da treba uvesti 60 lipa trošarina na izgradnju željeznica. Sad se postavlja jedno elementarno pitanje. Da je to uvedeno kolike bi bile onda trošarine danas i kolika bi bila cijena goriva danas. Ali isto tako, dame i gospodo nemojte zaboraviti da su Hrvatske auto-ceste i Hrvatske ceste temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske da im pripada po 60 lipa trošarina temeljem toga potpisale međunarodne financijske ugovore oko zaduživanja. Vi ne možete promijeniti kondicije ugovora kad se vi sjetite jer sad reći tim bankama da Hrvatska ukida 60 lipa za Hrvatske auto-ceste i da nema nadomjestka na to vi kršite osnovne kondicije jednog financijskog ugovora. Da li ćemo se dovesti do toga da nam financijski svijet kaže da smo nepouzdani, da ne izvršavamo svoje obaveze kako treba? No, to su samo neke stvari što se tiče poreza. Da sam ovdje danas čuo ijedan konkretan prijedlog od strane kluba SDP-a da treba nešto napraviti ali ne samo da treba nešto napraviti nego da se kaže koliko to košta i iz kojih sredstava će se to podmiriti ja bih skinuo kapu. Međutim, nabrojiti zaključke i ne reći koliko to košta i ne reći iz kojih sredstava će se to podmiriti ja ne vidim kako bi se sastavio proračun, osobito proračun kao što je hrvatski gdje 72% proračuna, 73 kako koje godine unaprijed praktički zadan. To su troškovi mirovina, to su troškovi plaća i to su troškovi zdravstva. Dakle, već imate 72% proračuna zadano. Da li je to poruka hrvatskim građanima morat ćemo vam uvesti nove poreze ili ćemo morati povisiti deficit. Deficit košta. Svi deficiti Republike Hrvatske, dakle manjak u proračunu u svim prethodnim godinama u ovoj godini koštaju 5 milijardi kuna. Toliko su troškovi kamata koje plaćamo u konačnici svi mi. Isto tako, reći da je cijena goriva za vrijeme HDZ-ove Vlade otišla toliko i toliko a ne reći kolika je cijena barela bila u tom trenutku, kolika je cijena danas onda ćete reći da je to samo hrvatski problem, da to nije jedan globalni problem. Jer gledajte, početkom 2004. ili krajem 2003. cijena barela je bila negdje oko 36 dolara. Danas je ona 148 dolara. Cijena supera je bila nekakvih 6 kuna 45, 6 kuna 50 a danas je 9 kuna i još nešto. Da li je srazmjer tu između sirovina i ovoga. Također, kad govorimo o tekuću računu platne bilance ajmo ga malo analitički raščlaniti, ajmo vidjeti prije tri ili četiri godine, ili pet godina koliko je u deficitu tekuće platne bilance bio uvoz energije, a koliki je danas uvoz energije. Hrvatska ne troši tisuću barela nafte, Hrvatska troši na desetine, stotine milijuna barela nafte. I dodajte tu samo ovo povećanje od nekoliko desetaka dolara pa ćete vidjeti koliko tu teče. S tim nemojte misliti da na bilo koji način želim opravdati situaciju pokrivenost izvoza uvozom. Govoriti o tome da ova mjera koja je predložena za električnu energiju je ovakva ili onakva, ja bih volio reći, volio bih čuti koji je to, koja je to referentna veličina temeljem koje bi se davala nekakva socijalna pomoć građanima? Jedino što stvarno u ovom trenutku imamo imamo potrošnju s tim da, ja sam to rekao i prilikom rebalansa proračuna i ponovit ću opet to ovdje. Ako temeljem analiza nakon prvog ili drugog mjeseca se pokaže da onih 900 i toliko tisuća brojila ili nekakvih 47% je puno i vikendice i svega toga skupa, da je tu malo građana … /Govornik se ne razumije./ … pa nije to 2 tisuće, 2 tisuće 500 sveto pismo pa da se ne može mijenjati. Ono se vrlo lako promijeni. Međutim ima nešto što nažalost svi mi u prethodnim godinama nismo uspjeli napraviti iz razno raznih političkih razloga i zato kažem ova Vlada je imala političku snagu da donese takav zakon a to je osobni identifikacijski broj. Mi da njega danas imamo mi bi bez problema mogli predložiti bilo koju socijalnu mjeru jer bi imali jasan pokazatelj da li netko ovako, netko onako. iza plaće od dvije ili tri tisuće kuna može se sakrivati netko tko doma ima veliko poljoprivredno gospodarstvo koje je na vlasništvu njegovih roditelja. Ali žive u zajedničkom domaćinstvu. I to je nešto što smo raspravljali sa socijalnim partnerima i status toga domaćinstva da se gleda kompletan prihod ljudi koji žive zajedno. Dakle vođenje socijalne politike nije jednostavno jer to nije izmišljotina nas u Hrvatskoj nego to nešto i što razgovaramo sa međunarodnim stručnjacima koji u tom imaju daleko više iskustva od nas. Ali ponavljam osobni identifikacijski broj je nešto što će nam donijeti bolje. Cijena benzina definitivno u Hrvatskoj nije najviša, nije najniža. Ali ne možemo reći da cijena električne energije u Hrvatskoj nije najniža od svih zemalja. Daleko, daleko najniža. Cijena električne energije. No također kad govorimo o socijalnoj osjetljivosti. Ja ne bih opet se htio vraćati na period od prije 6, 7 ili 8 godina kad su kresana razno razna socijalna prava. Pa čak i kad je sporazumom sa MMF-om potpisano da svim zaposlenicima u državnoj upravi će pasti plaća 10%, da neće dobiti božićnice, da neće dobiti regres i na ime toga smo morali isplatiti preko milijardu i pol sudskih troškova. kao što je danas jedna globalna kriza tako i u tom trenutku ja imam puno razumijevanje za Vladu. Jednostavno se nije moglo dogovoriti nekakav sporazum ako se to ne stavi unutra. Dakle ta Vlada je bila dovedena pred zid da može temeljem određenih dokumenata i Međunarodnoj zajednici poručiti evo vidite, mi ćemo to napraviti. Možda je to u tom trenutku bio bolan, možda i bolniji korak nego što je ovo danas globalna kriza. Reći da ova Vlada nema nikakvu strategiju a mi paralelno s tim osiguramo 600 milijuna u državnom proračunu upravo za te intervencije. Ministarstvo poljoprivrede zagarantira ribarima i poljoprivrednicima cijenu plavog Disela na 5 kuna. Ostatak će se pokriti subvencijom iz proračuna. Ministarstvo mora, turizma i prometa i razvitka malim brodarima osigura također cijenu Disela na 5 kuna onda ne možete reći da se u određenim granama ne djeluje. Govoriti o tome danas bit će cijena plina, što ćete napraviti? Ono što smo rekli da ćemo napraviti da ćemo osigurati 600 milijuna u proračunu to smo napravili. Iako vi niste glasali za taj proračun. Kad dođe povećanje cijene plina onda ćete vidjeti koja je reakcija. Bitno je da imate novce jer ako nemate novce ne možete napraviti ništa. Ja neću reći da je to dovoljno ali isto tako trebamo gledati kolike su fiskalne mogućnosti hrvatskog građana i hrvatskog gospodarstva. Hoćemo opet skočiti na deficit od 7,8%? Hoćemo poslati poruku svim međunarodnim financijskim institucijama koje nas sad hvale za vođenje financijske politike, za vođenje ekonomske politike. Ljudi mi nismo u stanju. Mi moramo potrošiti to i to. Jer gledajte sve to košta. I ako hoćete nešto platiti i ako nešto predlažete napišite koliko to košta. I recite otkud ćete to platiti? Da ste u našoj poziciji. Mi smo rekli svoje. Mi smo rebalansom proračuna jasno rekli. 600 milijuna za ovo. 200 milijuna poticaja. Ne možete reći da 140 milijuna drvnoj, tekstilnoj i kožarskoj industriji nije pomoć toj grani. Ne možete reći da povećanje minimalne plaće nije nešto što pomaže. Ne možete tvrditi da ako vi predložite u zakonu povećanje neoporezivog dijela na 1900 kuna da je to strašan socijalni potez, a istovremeno kad mi predložimo 1800 kuna onda to ništa ne vrijedi. Također nešto oko stalne priče o centralizaciji i decentralizaciji. U ovom trenutku jedini porezni prihod koji je vezan na regiju, koji je vezan na mjesto stanovanja onih koji ga plaćaju je porez na dohodak. U ovom trenutku kompletan taj prihod pripada jedinicama lokalne samouprave. Hoćemo dio poreza na dobit, hoćemo dio PDV-a dati jedinicama lokalne samouprave? Ajmo reći: pozicija je ta. Ali kome ćemo uzeti te novce da bi preusmjerili jedinicama lokalne samouprave. A da li se pitamo da li jedinice lokalne samouprave naplaćuju svoje prihode koje mogu naplatiti. Nemojte više pričati priču o porezu na kapitalnu dobit. Koji porez bi sad platili vlasnici dionica čije su dionice pale 40, 50%. Nemojte se zavaravati da jedna transakcija ovakva ili onakva da će se više u Hrvatskoj ponoviti. Prema tome nitko nikad nije izračunao koji bi prihod bio s toga osnova?

sa povećanjem neoporezivog dijela, sa razno raznim olakšicama poreza na dobit kao poticaj ulaganja mi smo povećali proračun sa 80 na 120 milijardi kuna. I ako ove godine pokušate naći izliku za nešto što je rad tisuće ljudi prije svega u Poreznoj i Carinskoj upravi i kolega u Državnom inspektoratu jer to je rezultat njihovog rada jer smo postavili drugačiji koncept funkcioniranja. U onom trenutku kad je u Zagrebu jasno rečeno da se posebno prati 200 najvećih poreznih obveznika, u Osijeku, Splitu i Rijeci rezultat se vidi. Jer jedan veliki više može utajiti nego na desetine tisuće male na kojima se prije jašilo. Dakle rezultat toga. Ne možemo pobjeći od toga da nemamo sive ekonomije. Imale su je sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju. Ne možete reći da Slovenija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Litva, Estonija nisu korigirale iznos svog bruto domaćeg proizvoda za udio sive ekonomije. Ne možete to reći. To su napravile. Mi kad to napravimo vidjet ćete da će određeni makroekonomski pokazatelji u Hrvatskoj izgledati drugačije. Ili nešto drugo. Nama su prije dvije ili tri godine nudili kao uzor Litvu i Estoniju. Morate ovako, morate onako. Pogledajte danas kad se govori o vanjskoj ranjivosti, kad se govori o inflaciji i nekim drugim stvarima da su Litva i Estonija na začelju. A zašto? Zato što nisu vodili jednu kontinuiranu politiku. I možemo mi se danas prepucavati kako god hoćemo, međutim vrhunska institucija zajednice u koju mi želimo ući, EUROSTAT nam je rekao jasno koliki je Hrvatski deficit. To je dokaz da smo zaveli reda, da smo s jedne strane reformalno smanjili određenu potrošnju, a da smo isto tako s druge strane borbom protiv sive ekonomije dio novaca koji je prije odlazio u privatne džepove usmjerili državni proračun. Dakle, donosi što je Vlada napravila. Govorite o razvoju energije. Kolega Linić i ja se možemo prepucavati do besvijesti tko je kad trebao napraviti rafineriju, modernizaciju rafinerije Siska i Rijeke i može on mene uvjeravati koliko hoće i ja njega, međutim nažalost i jedan i drugi danas imamo isti rezultat, da modernizacija nije završena. Daj Bože da je mogla krenuti 2001. kad je to krenulo, danas bi imalo možda situaciju da nam cijena goriva ne bi bila ovakva jer danas najveći zlatni rudnici u svijetu su moderne rafinerije jer je potražnja takva kakva je. Ulagati u tu energiju? Ok. Kako? Na koji model, na koji način? Sama naznaka bilo nečega dočeka se na nož. Velite nije se radila infrastruktura. Ne možete reći da ste vi napravili plinovod od Fažane do Karlovca i da ste ga preusmjerili prema Splitu i da ste spojili plinovod od Lučkog prema Ivanjoj Rijeci. To ne možete reći. To je napravljeno za vrijeme ove Vlade. Dakle svjesni činjenice da ne želimo da plin koji se vadi u našem Jadranu ide preko Rijeke i Slovenije i dolazi u Hrvatsku, na takav način povećavamo troškove, napravili smo ovaj plinovod sa krajnjim ciljem da on dođe do Splita. Naravno, recimo ovih dana, prije mjesec dana su Split i Zagreb potpisali jedan zajednički ugovor oko osnivanja zajedničke tvrtke za plinifikaciju Splita i šire regije. Pa ne možete reći da to nema nikakve veze sa energijom. Ako jedan energent koji je u ovom trenutku number 1 u svijetu dovede u poziciju da ga koristi 80, 90% hrvatskih građana ili kažete da nema nikakvog energetskog ulaganja, a to naprosto ne možete reći. Zaboravili ste da smo jedina zemlja s područja bivše Jugoslavije koja je završila sporazum sa Rusijom oko onog kliničkog duga bivše Jugoslavije i bivšeg SSSR-a i da između ostaloga i tamo dogovoren dva energetska objekta. Jedan je plinovod do hrvatske granice, a drugi je oprema za jednu termoelektranu. ne možete isto tako reći da ni to nije ništa. To je 105 milijuna dolara samo ta termoelektrana. Ja se sjećam najava prije. Cijena hrane i visina plaća. Visina plaća je rezultat rada. Svaki rast plaće iznad toga je po svim ekonomskim teorijama najveći generator inflacije. To svi ekonomisti kažu. Ali gledajte, sad plaće rastu. Mi smo recimo ove godine državnoj upravi osigurali, i prošloj i ovoj sljedeće godine rast plaća 6%, dobiti će regres, dobiti će božićnice i sve. I mi ne brinemo o standardu, neka Vlada smanji od 10 do 40% mojim carinicima i poreznicima 40% plaće i oni su socijalno osjetljivi. Meni tu nešto jednostavno ne štima. No, da više ne uspoređujem neke stvari mislim da smo svi svjesni činjenice da je ovo sve skupa što se događa na udar hrvatskih građana. Međutim ja, i dok sam bio oporbeni zastupnik nikada nisam kritizirao da nisam predložio što treba napraviti i koliko to košta. I da ova interpelacija ima takve pokazatelje, onda bih se ja potrudio temeljem takvih pokazatelja napraviti proračun Republike Hrvatske pa bi vidjeli to da li je novo porezno opterećenje građana, dakle vi sa ovom interpelacijom ili predlažete deficit od 7, 8% ili predlažete novo opterećenje hrvatskih građana,

Netočno je da Hrvatska nema, nije među zemljama s najvišom cijenom benzina jer u njezinom okruženju 12 država ima nižu cijenu benzina. Netočno je da je mjera koju predlaže Vlada, odnosno koja ide u primjenu oko električne energije kao socijalna, reći ću na osobnom primjeru. Jučer sam dobila pismo, odnosno obavijest Elektre da sam u onoj skupini kojoj neće niti za jednu lipu se porasti cijena električne energije jer sam povremenu u Zagrebu. Vjerojatno će me to dočekati u Čakovcu. Sigurno da saborskoj zastupniku ili saborskoj zastupnici ne treba takva socijalna mjera i treća stvar da ne bi bilo efekata od poreza na kapitalnu dobit zbog dionica, ali bi u ovoj godini se ubrao porez na dividendu. Hrvatske tvrtke isplaćuju u ovoj godini 4 milijarde i 600 milijuna kuna dividende na koju neće platiti ni lipu poreza. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima i prvi je klub Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, cijenjeni kolegice i kolege. Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru je 24, travnja ove godine uputio predsjedniku Hrvatskog sabora interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske na temu uloge Vlade Republike Hrvatske na smanjenje utjecaja cijena energenata, na životni standard građana te je predložio da se nakon rasprave donesu zaključci da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da promptno upotrijebi mogućnost primjene plivajuće trošarine i štiti cijenu euro dizela do 8 kuna po litri te dostavi na raspravu i prihvaćenje nekoliko zakona i programa. U obrazloženju interpelacije klub SDP-a navodi da u programu Vlade Republike Hrvatske problem energetike nema ključno mjesto razvoja Republike Hrvatske te neosnovano tvrdi da Vlada za sada ne poduzima nikakve mjere za saniranje negativnih posljedica inflacije na životni standard najugroženijih skupina građana, zaposlenika i umirovljenika. Nesporno je da je energija već odavno, a u današnje vrijeme sve izraženije postala najvažniji čimbenik i nacionalne i svjetske gospodarske aktivnosti i nacionalne i svjetske ekonomije. Isto tako nesporno je da razina cijena energenata izravno utječu na cijene mnogih proizvoda i usluga, ali i na opću razinu cijena. Za razumijevanje ove problematike važno je naglasiti nespornost činjenice da je potražnja za naftom i naftnim derivatima neelastična na cijenu i da u području energenata nedostaje dovoljan efekt supstitucije. Važno je naglasiti i da Vlada Republike Hrvatske posebnu pozornost posvećuje energetskoj problematici i da je kao temeljno polazište svoje energetske politike postavila sigurnu i kvalitetnu opskrbu apsolutno svjesna da energija nije samo važan uvjet ostvarenja daljnjeg gospodarskog rasta i razvitka, već i temeljni preduvjet funkcioniranja hrvatskog gospodarstva. Vlada je i posebno usmjerena na prilagodbu zakonodavstva energetskog sektora sa pravnom stečevinom Europske unije i stvaranju poticajnog zakonodavnog okvira za područje obnovljenih izvora energije, te je do sada zapljenjeno više od 220 zahtjeva glede mogućih investicija po najviše projekata vjetroelektrana, solarnih elektrana i malih hidroelektrana. Postavljen je cilj da udio obnovljenih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije do 2010. bude 5,5, a do 2020. čak 20%. Usklađivanje zakonodavstva vrši se i po pitanju trošarina pa tako i trošarina na energente je jedan od segmenata usklađenja oporezivana trošarina na energente i dostizanja minimalnih razina oporezivanja. Sukladno tome, razine oporezivanja energenata u Republici Hrvatskoj prezentirane su Europskoj komisiji tijekom screnninga za poglavlje 16., te je Europska komisija u svom izvješću napomenula da Hrvatska u svojem usklađivanju sa pravnom stečevinom još uvijek u nekim segmentima nije dostigla minimalno propisane razine oporezivanja trošarina propisane direktivom. Pri tome treba imati na umu da je u srpnju 2007. visina trošarine na bezolovne benzine bila viša nego što je sada a da na dizelskom gorivu upravo dostižemo visinu trošarine minimalne propisane direktivom. Stoga daljnje snižavanje trošarina na energente ne bi bilo sukladno našem usklađivanju sa pravnom stečevinom Europske unije što bi nam u ovom trenutku u pregovaranju moglo prouzročiti dodatne poteškoće. Valja naglasiti kakve fiskalne učinke bismo dobili realizacijom prijedloga kluba SDP-a da se promptno primjeni plivajuća trošarina i štiti cijena eurodizela do 8 kuna po litri. Da bi se u ovom trenutku održala cijena eurodizela na razini 8 kuna po litri, bilo bi potrebno sniziti iznos trošarine sa jedne kune na 0,43 kune po litri. Odnosno bilo bi potrebno smanjiti sadašnju razinu trošarine za 0,57 kuna. Imajući u vidu proiciranu količinu eurodizela za 2008. godinu, smanjenjem trošarina za 57% državni proračun bi ostvario godišnji gubitak u iznosu oko 960 milijuna kuna. Ako bi se po istom načelu održavala cijena eurosupera na razini 8 kuna, tada izračuni pokazuju da bi se sadašnja trošarina sa 1,65 lipa morala smanjiti za 0,45 kuna odnosno odnosno na razinu od 1,2 kune po litri što bi na godišnjoj razini rezultiralo dodatnim gubitkom prihoda od trošarina u iznosu oko 460 milijuna kuna. Time bi proračun ostao bez planiranih proračunskih sredstava a cijena bi ionako porasla jer je primjerice u vrijeme podnošenja interpelacije cijena nafte na svjetskom tržištu bila 100 dolara po barelu a danas samo 2,5 mjeseca poslije, čak 140 dolara po barelu, odnosno 40% više. Ne treba zanemariti činjenicu da je porast cijena naftnih derivata posljedica opće energetske krize u svijetu. Netreba niti zanemariti niti činjenicu da je u vrijeme kada je ova Vlada dobila prvi put mandat cijena nafte na svjetskom tržištu bila 40 dolara i da danas porasta za zastrašujućih 3,5 puta a da je istodobna cijena eurodizela u Hrvatskoj porasla znatno manje odnosno cca. 80%. Naravno može netko kazati da je to dijelom zato što je u međuvremenu pao dolar, ali valorizirajući i tu činjenicu porast cijena nafte na svjetskom tržištu u posljednjih pet godina više je nego dvostruko brži od istodobnog povećanja cijena eurodizela ili eurosupera u Hrvatskoj. Trebamo biti svjesni činjenica da Republika Hrvatska svojom nacionalnom ekonomijom zapravo uopće ne utječe na razinu svjetskih cijena, pa tako niti na svjetsku cijenu nafte. Najmanje 500 europskih tvrtki svojom gospodarskom aktivnošću imaju veći utjecaj na svjetska gospodarska kretanja, imaju veći utjecaj na svjetsku ponudu i potražnju a time i na cijene nego Republika Hrvatska cjelokupnim svojim gospodarstvom. Tu činjenicu najvjerodostojnije potvrđuje podatak da je Republika Hrvatska primjerice prosječno godišnje potroši 30 milijuna barela nafte, a da je dnevna svjetska potrošnja prosječno tri puta veća, odnosno veća od 90 milijuna barela čime Hrvatska u ukupnoj svjetskoj potrošnji sudjeluje sa zanemarivih 0,09%. Navedene činjenice u Klubu HDZ-a su dovoljne da smatra neutemeljenim interpelacijski zaključak SPD-a da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da promptno upotrijebi mogućnost primjene plivajuće trošarine i štiti cijenu eurodizela na razini 8 kuna po litri. predložene interpelacije kojom se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da izradi i Hrvatskom saboru dostavi na raspravu i prihvaćanje cijelog niza zakona i programa, treba naglasiti da on nije sukladan članku 190.-tom Poslovnika Hrvatskoga sabora, koji omogućuje da se interpelacijom na sjednici Sabora otvara rasprava o radu Vlade, o cjelini, u cjelini ili o pojedinim odlukama Vlade ili ministarstva ako one odstupaju od općeg stajališta Vlade ili ministarstva u provođenju zakona ili utvrđene politike. S obzirom na činjenicu da je Hrvatski sabor 12. siječnja ove godine iskazao povjerenje Vladi Republike Hrvatske i koja je tada predstavila svoj program za mandat 2008. do 2011. i s obzirom da Vlada Republike Hrvatske ne odstupa od predstavljenog programa Klub HDZ-a smatra i ovaj zaključak neutemeljen. Klubu HDZ-a je neprihvatljiva interpelacijska tvrdnja da Vlada za sada ne poduzima nikakve mjere za saniranje negativnih posljedica inflacije na životni standard najugroženijih skupina zaposlenika i umirovljenika. Vlada Republike Hrvatske je svjesna sve većeg utjecaja tržišnih uvjeta gospodarenja i tržišnih formiranja cijena ali je i svjesna da stalno povećanje svjetske cijene nafte najviše utječe na standard najugroženijeg dijela stanovništva te je stoga poduzela i donijela niz mjera kojom je potvrdila svoju socijalnu osjetljivost. Tako je na prijedlog Vlade donesen Zakon o minimalnoj plaći kojom je poboljšan i materijalni status više od 115 tisuća zaposlenika sa najmanjim primanjima. Istodobno je povećan neoporezivi dio dohotka sa 1600 na 1800 kuna. Rebalansom proračuna višak prihoda nad planiranim prihodom iskoristiti će se u nekoliko područja s posebnim ciljevima a posebice treba naglasiti uvođenje strukturnih potpora stanovništvu i gospodarstvo radi smanjenja utjecaja rasta cijena energenata za što je izdvojeno 600 milijuna kuna i to 250 milijuna kuna subvencija i 350 milijuna kuna naknade građanima i kućanstva. Naravno da Vlada kontinuirano prati kretanja svih gospodarskih čimbenika i priprema i nove programe i mjere ekonomske i fiskalne politike kojima će stvoriti pretpostavke za zadržavanje i rast standarda građana Republike Hrvatske. Međutim, moramo biti svjesni činjenice da problem energenata ima globalno obilježje i da može postati i jedan od glavnih generatora inflacije na svjetskoj razini, i činjenice da više nema jeftine energije i da će se morati racionalizirati odnos prema njenoj potrošnje a što su ekonomski stručnjaci i sa jedne i s druge strane ove govornice i sabornice u javnosti već govorili. Zbog svega navedenog, klub HZD-a glasovati će protiv predloženih zaključaka navedenih u interpelaciji Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolega Marić je izrekao čitav niz neistinitih navoda, ja ću pokušati se skoncentrirati na četiri. Prvi je da Vlada radi sve da poveća znači udio obnovljivih izvora energije, dakle na 5,8% u 2010. i do 2020. 20%. To jednostavno nije točno jer bi u tom slučaju sredstva u državnom proračunu u odnosu na prošlu godinu trebala biti veća, a ona su manja. Ja sam dao amandman na to, na žalost nije prihvaćen. Drugi netočni navod koji je iznio kolega Marić je da je Zakonom o minimalnoj plaći poboljšan status zaposlenika i umirovljenika. To jednostavno ne može biti točno jer je plaća tim zakonom ljudima narasla između 20 i 30 kuna, dakle ne možemo reći da je 20 i 30 kuna poboljšanje statusa umirovljenika i zaposlenika. Treći netočan navod koji je kolega Marić rekao je da je Vlada omogućila povećanje osobnog odbitka s 1.600,00 na 1.800. To je samo djelomično točno zato … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu obavijest. 26. sjednica Odbora za zakonodavstvo koja je bila zakazana za danas 11. srpnja u 13,30 odgađa se za ponedjeljak 14. srpnja sati u dvorani "Stjepana Radića" broj 133. Dalje idemo u raspravi po klubovima. U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. to bi bio jedan konkretan prijedlog. Eto to bi sigurno značilo nešto manje novaca u proračunu, ali neka se oporezuje ekstra profit naših monopolista, neka se jednostavno naplaćuje naknada na turističko zemljište Ja sam svjestan da kod energenata vladaju svjetska pravila, ali isto tako ono što smo više puta čuli, nemojmo zaboraviti da Hrvatska nema svjetske plaće. Što bi to konkretno značilo ako bi se ukinule ove trošarine, to je jedna kuna manje na naftne derivate, to bi bila 1,65 kuna manje na eurosuper 95. Da li se to može dogoditi? Vjerojatno se to neće dogoditi. Ministar kaže otprilike ovako, da će braniti cijenu struje, ali da neće braniti cijenu nafte. No, kada je tome tako, onda barem ove brodare male koji razvoze ljude sada u sezoni neka tretira isto kao ribare. Koliko je eurosuper u Hrvatskoj? Na današnji dan ovo što sam provjerio je 9,65 kuna ili 1,33 eura. Eurodizel u Hrvatskoj na današnji dan je 9,93 kune ili 1,37 eura po srednjem tečaju. E sada kako je to u Europi? Jedna Austrija recimo ima čak jeftiniji eurosuper od nas u Hrvatskoj, eurodizel im je skuplji. Belgija je skuplja, Bosna je jasno jeftinija, ne puno ali je. Bugarska je jeftinija, ne puno ali je za 008 tih Eurodizel je u Češkoj skuplji nego u Hrvatskoj. Eurosuper im je jeftiniji. Danska je skuplja, Francuska je skuplja. U Grčkoj je eurosuper jeftiniji nego u Hrvatskoj za nekih 7 lipa, eurodizel im je skuplji. Italija je jasno skuplja. Nizozemska skuplja, Njemačka skuplja, Poljska skuplja, Portugal skuplji, u Slovačkoj je jeftiniji je eurosuper nego u Hrvatskoj za 0,01 znači tih centi. Kod eurodizela oni su nešto skuplji. Slovenija je znatno jeftinija nego Hrvatska. U Srbiji eurosuper je skuplji nego u Hrvatskoj dok im je dizel jeftiniji. Švedska skuplja i da sada ne nabrajam sve ostale zemlje. Eto tu smo, gdje smo. No ono što je bit, hoće li tih poskupljenja naftnih derivata biti i ubuduće, dalje, znači dalje. Hoće li doći ne znam do udara Izraela na Iran ako se to ne daj Bože dogodi nafta će preko noći biti preko 200 eura i to u u roku odmah. Mi već danas sa tim cijenama de facto financiramo američku prisutnost u Iraku, a možda i neke preventivne udare. Ono što se je u posljednje vrijeme pokazalo kao jedna od prvorazrednih nacionalnih tema, to je privatizacija INA-e. Da li će do toga doći, što će se dogoditi vidjeti ćemo. Ovoj zemlji zasigurno novac treba. Jučer sam u nekim novinama pročitao da recimo već ovog mjeseca ljudi koji rade u 3. maju nemaju ni za plaću. Imam dojam da kada su ove informacije oko spajanja privatizacije INA-e da se vlast na neki način poigrala s opozicijom. Pustili su ješku, ne znam balon o spajanju INA-e s Molom, svi smo počeli govoriti o prodaji i vjerojatno će doći do prodaje dionice INA-e što je po meni jednako loše kao i spajanje. Kako Hrvatska može graditi energetsku budućnost bez INA-e, a sutra i bez hrvatske elektroprivrede jer se najavljuje i privatizacija dijela HEP-a. Bez INA-e, bez HEP-a nema energetske samobitnosti, samobitnosti, samostalnosti Republike Hrvatske. Ali nakon kao što rekoh, privatizacije INA-e na red će vjerojatno doći i HEP i toga se treba bojati. Privatizacija INA-e je upropastila INA-u, a privatizacija HEP-a upropastiti će HEP. Bez INA-e, bez HEP-a država će biti, država Hrvatska, država usuđujem usuđujem se reći jednog ograničenog suvereniteta i zato već sada treba reći ne daljnjoj privatizaciji INA-e, ne privatizaciji Hrvatskoj elektroprivredi. Jasno je da će se INA privatizirati temeljem nekog nogo Zakona o privatizaciji koji će doći ovdje pred Sabor. Ja osobno smatram da je bila kardinalna kardinalna pogreška ići tamo 2002. ili 2003. u prodaju onih 25+1 dionice INA-e sa 50% upravljačkih prava, kada smo to prenijeli Molu. Kao što su isto tako kardinalne pogreške bile sve buduće privatizacije INA-e s ciljem stjecanja prije svega neke izborne naklonosti bilo kod građana bilo kod pojedinih kategorija npr. branitelja i tome slično. '90.-te godine jedna INA je mogla kupiti i OMV i MOL zajedno, ne jedanput nego možda dva, tri puta. Danas je ta naša INA postala lovina zahvaljujući nadzornih odborima u kojima sjede ministri ili su sjedili zahvaljujući upravi koja gura ovu privatizaciju da bi vjerojatno i sebe zaštitila na tim mjestima. Držim i to naftna kriza htio to netko priznati ili ne, još uvijek eskalirala, ona će tek eskalirati, a mi se lišavamo utjecaja u INA-i na naftne te rezerve koje su ispod podmorja, ispod slavonskih ravnica i tome slično. Mi smo samom činjenicom što smo kontrolirali što je u stopostotnom državnom vlasništvu, znači Hrvatsku elektroprivredu uspijevali tri godine kontrolirati cijenu struje. Da je taj HEP bio privatiziran prije 3, 10 ili 15 godina ja vam kažem da bi cijena i struje divljala kao što divlja cijena nafte. INA jasno uspijeva, a to je već politička perverzija kontrolirati cijenu samo pred izbore i o tome također na nekom drugom mjestu treba govoriti. Još tamo '99. godine INA i MOL mogli su dijeliti ili razmjenjivati dionice po 1:1. Danas je taj odnos je taj odnos 1:3, znamo za 4, 5 godina biti će gore. Mi smo u međuvremenu prodali i bijele noći što je tragedija. Nove izvore plina, nafte nismo našli i pitanje je da li ćemo ikada biti u toj prilici ako prodamo INA-u da ih nalazimo ili će drugi preko INA-e u naše ime to raditi na tlu Republike Hrvatske. Ja osobno držim da oni koji vode INA-u su odgovorni između ostalog i za ovakvo stanje, ali i za isisavanje te kompanije iznutra. Vidimo da je negdje početkom ove ili koncem prošle godine MOL kupio Čermakov Tifon za 1 milijardu i 80 milijuna kuna. S druge strane na godišnjoj razini INA ima neto dobit nakon oporezivanja od nekih 2 milijarde ili više kuna. Zašto ona nije ušla u jednu takvu takvu privatizaciju? A bilo bi dobro da netko podnese i interpelaciju o ovome Tifonu, prodaji i svemu ostalom, jer vidimo da se od državne plaće ne kao u slučaju nekih generala može eto preko noći itekako obogatiti i doći do 1 milijarde ili više milijuna kuna. Ako ide na spajanje znači INA, MOL, OMV, nije bitno što, sigurno je da se mora objaviti javna ponuda, to će se dogoditi brzo, ako ide na spajanje znači dioničari će sigurno u odnosu na MOL početi gubiti, gubit će državni proračun. Prema nekim procjenama prije sedam dana taj gubitak bi bio 880 milijuna kuna, danas je to zasigurno i više. Ono čega se trebamo mi u ovom trenutku naročito plašiti, što će se dogoditi ako cijena nafte nastavi divljati, ako uskoro dostigne 200 eura. Biti će inflacije, rasti će vanjski dug, biti će redukcija, možda ponovo par-nepar što će reći da dug Milke Planinc ponovo možda leti nad Hrvatskom, doći će do pada plaća, nezaposlenosti itd., itd. Jednom rječju, svi koji su vodili INA-u, svi oni koji su vršili te privatizacije od '90.-te na ovamo do 2008. odgovorni su za urušavanje kompanije za koju se može reći da je u velikoj mjeri iznijela i Domovinski rat. Za kraj, što reći? Treba staviti jasno glave skupa, to smo toliko puta danas čuli, treba postići neki konsenzus, ne treba se igrati previše s emocijama ljudi jer se to uvijek vraća, treba ponuditi rješenja, jasno treba ih pronaći, ali isto tako trebamo si priznati da je Hrvatska u jednoj teškoj gospodarskoj krizi. Zadnji put govorio sam ministru, uveli smo PDV na carinu koji treba platiti u osam dana. To je ogroman udar na male poduzetnike. Inflacija, nafta, struja, hrana, udar je na građane. Nadzor recimo zaduživanja komunalnim poduzećima, nadam se da će se ovaj amandman na Zakon o proračunu usvojiti je udar na lokalnu samoupravu. Vanjski dug galopira, prešli smo 36 milijardi eura na današnji dan i da ne nabrajam dalje. Ja znam da nije puno bolje vjerojatno niti u našem okružju, ali problem se ne rješava ignoriranjem, problem se ne rješava marginaliziranjem opozicije i zato klub IDS-a podržava ovu interpelaciju da se naprosto razgovara o toj energetskoj budućnosti Republike Hrvatske. Da li ima rješenja? Ne znam. Ne naziru se neka velika rješenja ni u susjednoj nam Sloveniji, ni u Austriji, ni u Italiji, ni u Francuskoj, ni Velikoj Britaniji, a kamoli u Hrvatskoj, ali onda neka se možda razmisli o ukidanju trošarina. A isto tako treba možda i reći da još uvijek ova zemlja živi iznad mogućnosti. Kako riješiti taj problem? Jasno, radom. Ali kada ti nekome govoriš da treba više raditi u Republici Hrvatskoj s tom parolom ne možeš ići jasno u izbore. još jedan mali detalj da ga ne preskočim. Rad nedjeljom u kontekstu energetske politike. Mi evo sada prodajemo INA-u i nedjeljom će moći raditi samo pumpe koje će biti u stranom vlasništvu. Znači stranci će moći raditi u Hrvatskoj, doduše na pumpama, 50 nedjelja ili 52 nedjelje duže no hrvatski trgovci. Znači nije bilo dovoljno da smo im tamo 2002., 2003. dali MOL za 25% plus 1 dionicu sa 50% upravljačkih prava, evo sad dolazi 2008. i sad ćemo dati normalno Mađarima ili Austrijancima da mogu 365 dana u godini voditi trgovine i da budu nelojalna konkurencija tim našim malim trgovcima itd., gospodo iz HDZ-a, HDZ htio ublažiti u odnosu na crkvu ovaj "napad" koji je uslijedio sa Kaptola, nema dileme, ali taj Zakon o radu trgovine je naprosto štetan i drago mi je da je ovdje gospodin ministar gospodarstva, potpredsjednik Vlade, zanimalo bi me i da li će se do kraja ovoga mjeseca prodati i opatijska Liburnia. Za kraj, što reći, istrijanizirajmo Hrvatsku, ali ni do toga tako skoro u ovoj zemlji neće doći. I ovu interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske kao doprinos raspravi o jednoj energetskoj budućnosti klub IDS-a podržava. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade, ministre, kolegice i kolege. Moto ove interpelacije je utjecaj cijene energenata na standard građana, nešto o čemu raspravljamo vrlo intenzivno u zadnjih nekoliko tjedana, a posebno kroz rebalans proračuna, nešto o čemu raspravljamo potpuno opravdano, jer muku i težinu problema, naši građani osjećaju praktički svakodnevno, a ironija podrške ili ublaživanja povećanje cijene struje koju je spomenula i kolegica Zgrebec, i mene je jučer dočekalo to pismo doma, da plaćam struju po starom. Prema tome, sigurno nas ima više, kolegica Zgrebec i ja imamo petlje to reći, vjerujem da će i ostali imati to snage reći, ali sigurno da u ovoj sabornici ima dosta takvih i potvrđuju naše riječi koje smo govorili, a to je da su te mjere i oko mjere utjecaj na povećanje u sprečavanju utjecaja na povećanje povećanje cijene struje i ona minimalna plaća rekli smo da će biti fokusirana, najprije naši građani srednje kupovne moći, pa i one više, pa i one najniže. Kroz današnju raspravu je puno toga rečeno, međutim ključno je, a to je da Hrvatska, da Hrvatska država potpuno dočekala krizu energije, krizu povećanja cijena hrane i da u čitavoj toj priči sa svojim radom je dovela, praktički u stvari žrtvovala standarda svojih građana, da ključni sektori energetika, poljoprivreda svi ovih godina su potpuno zanemareni i da jasne i provedive strategije mi tu nemamo. Vjerojatno imamo deklarativne, vjerojatno imamo formu na papiru, ali da je ona efikasna i korisna sigurno da i danas se ta tema ne bi otvarala, a sigurno da o tome danas ne bi govorili. Ministar Šuker je postavio malo pitanje jedno vrlo logično pitanje, koliko to košta i od kuda novci. Pa ću ja kroz svoju raspravu pokušati govoriti o jednom segmentu koji definitivno ima veze i koji će se kad-tad definitivno i uključiti u našu energetsku strategiju, ali u smislu provedbe, ne deklarativno, a to su zamjenjivi izvori energije. Naime, poznata je stvar da prema Direktivi vijeća Europe iz 2003. godine zemlje Europske unije, a tu je već i obveza naša, 2010. mora imati zastupljenost 5,75% ili kada preračunamo na tone nafte, tone nafte, to je za Hrvatsku 104 tisuća tona nafte, moramo zamijeniti sa obnovljivim izvorima energije. 2020. 180 tisuća tona, 2030. 452 tisuće tona. Bioenergija je moguća jedino iz prirode i nisam ništa rekao pametnoga i nešto što se ne zna, ali ću spomenuti da negdje oko 52% poljoprivrednih površina ove države, negdje oko 3 milijuna je obradivo, da imamo toliko poljoprivrednih površina, da je obradivo 70% toga, to je 2 milijuna 100, da se obrađuje milijun i 200, a da milijun hektara mi nemamo još uvijek rješenja. Za milijun hektara obradivih poljoprivrednih površina mi još uvijek nemamo rješenja, a da prema standardima poljoprivrednih kultura koje se u pravilu sade na ovim našim prostorima imamo negdje oko 800 hektara nepogodnih površina za poljoprivrednu proizvodnju, ali imamo 800 hektara cca 800 hektara govorim u grubo, poljoprivrednih površina na kojima je moguće zasaditi visokoenergetska stabla. To imamo i to se može i da je to potencijal to je sasvim sigurno. I kada skupimo, da ne duljim puno, kada skupimo moguću biomasu sa površinom poljoprivrednih koje ne obrađujemo, kada skupimo ono što se moglo napraviti, to je ovih 800 hektara za standardnu poljoprivrednu proizvodnju nisu pogodni, kada skupimo i ono što imamo i u stočarskoj proizvodnji, govorim o bio plinu, sve skupa nosi uštedu preračunato u tone nafte 673 tisuće tona. Sve skupa nosi 673 tisuće tona. Drugo ogromno područje o kojemu se nešto malo govori, ali definitivno je neiskorišteno, a tu je oko nas, 2 milijuna 700, ova država raspolaže sa 2 milijuna 700 hektara šuma i šumskog zemljišta s tim da u šumsko zemljište posebna priča je tu danas ja stvarno tu temu ne treba otvarati, ali je nitko ne otvara, a bit će sasvim sigurno problem kao što je danas ovo poljoprivredno zemljište. I da ne duljim, godišnji prirast, znači na tom prostoru raste negdje oko 400 milijuna kubika drvne mase, da je godišnji prirast te drvne mase 10 milijuna, da je godišnja sječa 6,5 milijuna, ali ono što je ključno, a to struka veli, struka sa Šumarskog fakulteta, a to je da je pogodno za bio energiju, kroz raznorazne vrste raspoloživo negdje oko 3 milijuna kubika. I to kada se preračuna u ekvivalent nafte je novih 600 tisuća 600 tisuća tona nafte godišnje. Kada se to preračuna u cijenu barela nafte, to je 535 milijuna dolara uštede ili 2 milijarde i 400 u kunama. Kada sve napravimo summa summarum, znači mi na raspolaganju imamo sumu tu oko nas, poljoprivredno zemljište šuma, mi na raspolaganju imamo otprilike negdje oko milijun i 273 tisuće, 530 da budem precizan, ekvivalenta ili manjeg uvoza nafte. Milijun Kada sve opet to preračunamo u novce to je negdje oko milijarda i 200 milijuna eura ili 5,2 milijarde kuna. Prema tome, novaca ima. Novaca ima. 5 milijardi 200 nije mali novac, ogroman novac, sigurno da nije dovoljan ali za iskoristiti ovaj potencijal. Gospodine ministre, budite sigurni ako nema druge čak i proračunski deficit je taj koji može to staviti u funkciju ali to su stvari koje treba pokrenuti i koje treba znati i koje treba reći. Usput, ja koristim priliku da vjerujem da netko zna ovo što čitam je nešto što sam pročitao iz Zbornika radova sa znanstvenog skupa kojega je organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti a naslov je "Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije". Ja bih vrlo rado da Vlada i svaki ministar si tu knjigu uzme u ruke i da te potencijale koji su unutra vrlo dobro i krasno, i jezgrovito i jasnim rječnikom navedeni, da ih spomene jer kad uđemo jednog dana u Europsku uniju budite sigurni da ove potencijale iskoristit će netko drugo, definitivno sasvim sigurno iskoristit će netko drugi. Prema tome, da puno ne duljim definitivno u ovom segmentu potencijala imamo i mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je najveća rezerva ove naše države a to sam rekao i neki dan, ja ću opet ponoviti da je najveća rezerva naše države u sposobnosti upravljanja državom, dakle u promjeni načina rada Vlade. I vjerujem i uvjeren sam da je ova interpelacija danas o kojoj raspravljamo ne jedna nego više njih su u funkciji promjene načina rada Vlade i novim promjenama moguće je riješiti ne samo pitanje energije i hrane, strategije gospodarskog razvoja, strategije regionalnog razvoja nego se i pokreću potencijale kojih sasvim sigurno u ovoj državi ima. Međutim, oni su blokirani. I ovaj potencijal kad govorimo o bioenergiji je blokiran. Bilo je spomena o INA-i. O INA-i će se sasvim sigurno još puno raspravljati definitivno. Ja jednostavno ne želim vjerovati da je našem premijeru netko savjetovao način zamjene dionica kao što je to bilo prezentirano u Cavtatu. Jednostavno ne želim vjerovati da mi nešto što je naša energetska neovisnost doduše okrznuta ali još uvijek je, da mi to nuđamo za nekakvu članarinu jer sve što je ispod 25% je članarina negdje i kod nekoga. Jednostavno ne želim vjerovati da je netko od savjetnika našem premijeru savjetovao takav način razmjene dionica umjesto da se izborimo da sami sebe provjerimo da li smo spremni, da li imamo mogućnosti, da li imamo snage, da li uopće želimo da se izborimo da mi uzmemo 25 plus jednu dionicu u MOL-u. I bojim se da će to ići putem burze a putem burze definitivno desit će nešto a to je da svi koji imaju dionice INA-e jednokratno uzeti profit od prodaje naše energetske neovisnosti. To je ključ. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci u potpunosti podržavamo interpelaciju koju su podnijele kolege iz SDP-a i uvjeren sam i nadam se da će Vlada smoći snage i načina, to sigurno danas za ovom govornicom nećemo čuti ali da će smoći snage i načina da one potencijale a o jednom od tih potencijala sam i ja pokušao par riječi reći da će iskoristiti i u vremenu pred nama našim građanima, izvršiti svoju obvezu prema našim građanima koju je preuzela, doduše potpomognuta koalicijskim dogovorom. A činjenica je i to smo nedavno i u Zakonu o potporama u poljoprivredi vidjeli da se već sad odstupa od koalicijskog dogovora i da se ne potiču one stvari koje su bile definirane i koje su bile rečene na način na koji su bile rečene i u koalicijskom dogovoru. Prema tome, podržavamo ovo i još uvijek se nadamo da će Vlada imati snage pokrenuti konkretne i kvalitetne poteze u korist naših građana. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade. Kada je SDP uputio ovu interpelaciju u saborsku proceduru onda smo iz kluba SDP-a čuli jednu javnu izjavu a to je da SDP predlaže nevažne teme kao što su ove interpelacije zbog toga što naprosto želi destruktivno djelovati u ovom parlamentu i ne želi da se donesu svi europski zakoni, dakle predlaže neke teme oko kojih će parlament gubiti vrijeme a ništa se u principu neće dogoditi. Danas je isto tako jedan zastupnik iz kluba HDZ-a dok je govorio predsjednik SDP-a kao predlagatelj o ovoj interpelaciji rekao da je ovo sve skupa jedna velika demagogija. Moram priznati da mi je teško prihvatiti da je ovo nevažna tema i da je demagogija kada se govori o građanima koji svakog dana sve teže žive, o građanima koji doista jedva sklapaju kraj s krajem, barem velika većina njih. Teško mi je prihvatiti da je ovo nevažna tema kada svaki dan dakle malo po malo cijene rastu, rastu kamate na stambene kredite pa sve manje ljudi i uzima stambene kredite jer uopće ne znaju u što se upuštaju, u koju nesigurnost i neizvjesnost. Dakle, kada ne znaju kako ćemo dočekati jesen, sa kakvim standardom, sa kakvim cijenama s obzirom na to da se i za jesen najavljuje dakle povećanje cijena i hrane i plina a koliko vidimo i ovih drugih energenata. Samo dakle od ovih zadnjih mislim sedam ili osam dana kad smo raspravljali o državnom proračunu, dakle ja sam tada govorila o cijeni benzina i dizela. Dakle, u samo ovih nekoliko dana doživjeli smo još jedno poskupljenje naftnih derivata, pa dakle tim ritmom možemo samo očekivati da će cijene nafte i dalje ići gore. Htjela bih reći i to da je ministar Šuker u svom izlaganju nažalost vrlo malo govorio o našim građanima, vrlo malo je govorio o tome kako naši građani žive. Puno više je govorio o o svojim problemima, o proračunu, kako sastaviti proračun, kako donijeti neke odluke. Govorio je i o tome, o deficitu, o tome koji ugled će onda Hrvatska imati vani sa ovakvim ili onakvim deficitom. Ja bih bila puno sretnija kao i svi mi u klubu SDP-a da je gospodin ministar ovdje ipak malo više govorio o građanima i o tome kako oni žive i o tome što on i čitava Vlada HDZ-a misle učiniti da građanima olakšaju ovaj udar na standard. Mi smo predložili rješenja, ovo nije prvi puta. Imali smo nekoliko zakonskih projekata u kojima smo predložili što bi Vlada trebala učiniti da pomogne građanima u ublažavanju pada standarda. hoćete li vi kao Vlada ući u neku proračunsku štednju, hoćete li povećati deficit, da li ćete ići na veće opterećenje bogatih to je gospodo vaša odgovornost. Mi u taj dio ne možemo ulaziti. Mi možemo dati određena rješenja, ali, e da, ali to morate vi reći. dakle ovdje prvenstveno na ovu smjernicu Europske komisije gdje oni preporučuju zbog udara na standard građana u Europskoj uniji da se stopa PDV-a smanji za 5% oni ovdje kažu u tim svojim smjernicama koliko dakle odnosno na koje proizvode i na koje usluge treba i na koje energente treba smanjiti stopu PDV-a kako bi se olakšalo, olakšao život njihovim građanima ali ne kažu da li će to učiniti povećanjem deficita, štednjom, boljim oporezivanjem i jačim bogatih o tome ne govore. Dakle to je nešto što je njihova odluka, ali ovo samo pokazuje da oni brinu o svojim građanima, o standardu svojih građana a da će rješenja dakle za popunjavanje proračuna naći sasvim sigurno svojim politikama. Prema tome mislim da bi ovdje prvenstveno svima nama trebalo biti na umu interes naših građana, a rješenja dakle smo evo mi ponudili. Ostatak morate vi reći jer ste vi na vlasti. Ne može se isto tako govoriti dakle da je ovo jedna demagoška tema jer nažalost sva istraživanja pokazuju da naši građani osjećaju da sve lošije žive. Naime 34% naših građana tvrdi da im je financijska situacija iz mjeseca u mjesec sve loše i da osjećaju dakle na svakodnevnoj svojoj potrošnji da sve manje mogu kupiti ili bolje rečeno da tri četvrtine građana sve zarađeno potroši za dnevne potrebe. Naime sva, sve pokazatelji govore o tome da najveći broj naših građana svoju plaću potroši za režije, za prehranu i nešto za školovanje djece. Dakle sve drugo im predstavlja u zadnje vrijeme luksuz. Jednako tako treba reći da smo i po istraživanju GFK-a pali po kupovnoj moći za dva mjesta. Dakle i to pokazuje pad standarda naših građana u zadnje vrijeme. Činjenica je i da pokušava se u zadnje vrijeme i statističke podatke malo prilagoditi da ne budu baš pravi pokazatelj stvarnog stanja u Hrvatskoj, ali unatoč svemu tome pokazatelji su takvi da su cijene porasle, cijene hrane dakle porasle u zadnjih 4 mjeseca za 11%, a da inflacija službena dosegla 6,4% što je najviša inflacija u zadnjih 8 godina. Naime sami ekonomski analitičari govore da je to ustvari rezultat i produkt jedne politike ove Vlade koja nema niti gospodarsku strategiju niti gospodarski program niti energetsku strategiju. Činjenica je i da je u zadnje vrijeme dakle ili bolje rečeno otkako je gospodin Sanader predsjednik Vlade od 2003. godine eurosuper poskupio za 50%, dizel za 80% a plavi dizel čak 140%. Toliko o onom obećanju da će se benzin držati na 8 kuna. Toliko dakle o onome što se obećavalo građanima u predizbornoj kampanji a što se vrlo brzo zaboravilo onog trenutka kada se došlo na vlast. Što se tiče povećanja cijena struje ona se dakle povećala građanima, najvećem broju građana za 24%. Jednako tako smo došli i do podataka dakle da je samo 20% građana neće osjetiti to poskupljenje a ovdje su evo naše dvoje kolega potvrdili da će možda u tu kategoriju od 20% najveći broj ući onih ljudi koji mogu platiti skuplju, skuplju, dakle skuplji kilovat struje ali da zbog toga što ili žive sami ili puno rade su naprosto kategorija koja će biti obuhvaćena ovom jednom socijalnom mjerom što je po nama potpuno nepravedno. Dakle ukoliko se željelo pomoći onima koji su socijalno najugroženiji onda je ta mjera sasvim sigurno trebala izgledati puno drugačije. Gospodin Sanader kada se ta mjera donosila na Vladi o poskupljenju struje onda je rekao da struja dakle za gotovo 50% kućanstava neće poskupjeti i da to nije tako veliki udar na građane pa i ovdje se pokušavalo danas reći da baš to i nije tako strašno. Ali znate građani to potpuno drugačije vide. Naime evo građani su ovako shvatili poskupljenje struje. Da im je gospodin Sanader poručio samo da struja neće poskupjeti ako je ne troše. I to je očigledno jedino ispravno i točno objašnjenje. Struja neće poskupjeti samo onima koji neće trošiti. Svi drugi će tu struju pojačano plaćati. Ja sam ovdje zadnji puta u ime Kluba postavila jedno pitanje i na to pitanje nisam dobila odgovor pa se nadam da ću možda danas dobiti odgovor. Da li je točno da neplaćenu struju privatnih gospodarstvenika plaćaju građani iz svojih džepova? I je li točno da uvozimo struju po duplo većoj cijeni nego što izvozimo nekim tvrtkama u Hercegovini? To je pitanje na koje građani ove zemlje moraju dobiti odgovor. Da li dakle plaćamo cijenu za neke druge ili plaćamo doista ono što smo potrošili? Činjenica je dakle da u ovoj zemlji donosimo brojne zakone ovdje u Parlamentu ali nažalost nema pravih reforme koje mogu u određenim sustavima ublažiti ovaj dakle pad standarda odnosno sve ovo što nam na neki način iz Europe i našeg okruženja pristiže. Nema reforme državne uprave, nema reforme zdravstva, nema reforme energetskog sustava niti ulaganja u energetski sektor. Nema restrukturiranja u poljoprivredi niti u brodogradnji. Nema decentralizacije, dakle svega onoga što je moglo doprinijeti da Hrvatska u zadnjih 4 ili 5 godina neke strukturne promjene koje bi dakle u ovom trenutku sasvim sigurno poprilično pomogle da ne doživimo dakle ovakav udar na standard građana. Sve to je nažalost u zadnjih 5 godina izostalo. Sve je ostalo samo dakle na zakonima koji su doneseni međutim od pravih istinskih reformi se ništa u ovoj zemlji nije dogodilo. Činjenica je da možda najugroženija kategorija građana u svim ovim poskupljenjima su oni koji žive od najmanje prihoda u toku mjeseca. To je na primjer oko 115 tisuća ljudi koji su korisnici socijalne pomoći. Dakle ljudi koji žive od na primjer četveročlana obitelj od tisuću 360 kuna. Probajte živjeti od 1360 kuna mjesečno pa ćete vidjeti što se sa time može, može se sasvim sigurno negdje preživljavati, možda ne biti gladan, ali sasvim sigurno ostati bez nekih stvari koje čine, ajmo tako reći dostojanstven život naših građana. Mi nažalost za tu kategoriju nismo 2001. godine podigli iznos socijalne naknade, obećalo se nešto krajem ove godine, no, međutim, zbog ovakvog udara na standard građana mislim da je trebalo puno prije intervenirati i da smo već u ovom rebalansu proračuna trebali imati malo više socijalne osjetljivosti i toj kategoriji građana koji su sasvim sigurno ispod ruba siromaštva osigurati i nešto veću socijalnu naknadu a to znači i nešto više sredstava za život u toku mjeseca. Činjenica je isto tako da 900 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu dakle, negdje oko 1000 i nešto kuna da su, da je to isto jedna brojna kategorija u ovoj zemlji koja potpuno nepravedno živi isto tako na rubu siromaštva. To kada preračunate na dane u mjesecu, otprilike ta kategorija umirovljenika ima negdje oko 44 kune dnevno, dakle, za to mogu možda kupiti pola štruce kruha, litru mlijeka, pola kilograma nekog povrća ili voća, a meso mogu doista gledati samo u izlogu mesnice. Da o nekim drugim, dakle, zadovoljavanja ljudskih potreba i ne govorimo. Dakle, 900 tisuća umirovljenika u ovoj zemlji doista živi na granici siromaštva, toj kategoriji ne možemo poručiti ništa drugo, nažalost rebalans proračuna je prošao na način da se za njih nisu povećala sredstva ali dakle, nema, po tome se može vidjeti da toj kategoriji u narednom periodu neće biti bolje a smatramo da moramo voditi računa upravo o onima koji su najugroženiji. Dakle, neke mjere koje se od strane Vlade pokušavaju prezentirati kao mjere koje će pomoći socijalno najugroženijim kategorijama se sada već pokazuju kao mjere koje će najmanje zahvatiti socijalno ugrožene, te mjere bi trebalo onda preispitati i prilagoditi ih tako da doista interveniramo tamo gdje je to i najpotrebnije. I na kraju u ovoj interpelaciji dakle, postoje neki zaključci, možda bi samo trebalo dodati još jedan zaključak, a to je da se ide na smanjenje stope PDV-a. Ja sam vas gospodine ministre zadnji puta oko proračuna pitala, hoćete li tu nešto učiniti, smanjiti stopu PDV-a, tada ste mi odgovorili da nećete zbog toga što bi to smanjenje otišlo u džepove trgovaca i da to ne bi osjetili građani. Mene samo zanima kako u Europskoj uniji dakle, će ovaj prijedlog za smanjivanje stope PDV-a doprinijeti njihovom porastu standarda. I samo ih brine dakle, narušavanje tržišne konkurencije. kada smo dali, prije čini mi se tri godine u zakonsku proceduru prijedlog o smanjivanju PDV-a na dječju odjeću, opremu i hanu i još neke namirnice, dakle, koje su osnovne za život naših građana, onda smo dobili iz Vlade odgovor da to nije u skladu sa standardima Europske unije. Dakle, ako sada Europska komisija predlaže smanjivanje PDV-a kako bi pomogla ublažavanju pada standarda svojih građana ne vidim razloga da to ne napravimo i mi u Hrvatskoj, kao i niz drugih mjera koje smo ovdje predložili u ovoj interpelaciji. Hvala I u ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Josip Friščić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Zasigurno tema koja je kroz ovu interpelaciju otvorena, tema je o kojoj više ili manje, kroz ovu ili onu točku dnevnog reda rasprave u ovom Saboru, mi stalno raspravljamo, vraćamo se prema tome, tražimo rješenja, tražimo od Vlade da daje određena rješenja, jer zapravo je tema o kojoj danas sve institucije, ne na samo na nivou Europe, nego i na nivou svijeta raspravljaju jer to je pitanje energije i pitanje hrane. To je pitanje opstojnosti života. I onda se zasigurno s pravom i mi pitamo, gdje smo tu danas, što smo radili, da li smo i što propustili. Ali je još bitnije ono, što nas čeka sutra, kuda idemo i kako ćemo se tome prilagoditi. I ako promatramo stanje energije onda brojni pokazatelji koji su ovdje iznijeti govore da od tri najznačajnija energenta, neke imamo a neke nemamo. Da ćemo, i nekih očekujemo da imamo još i više, a za neke su prognoze i pretpostavke da ćemo ovisiti o svjetskom tržištu. I zasigurno da je onda značajno i važno da vidimo kako se mi prema tome ponašamo. Jer ne jučer, ne danas, ne prošli mjesec, nismo mi postali pametniji jer su svjetski analitičari i oni koji prate odnose na tržištu govorili barel nafte će prijeći, najprije su bile prve prognoze 100 dolara, onda smo se zgrozili što će to biti na standard, onda su neki rekli 140, prešlo je i to, sada neki govore i 200. Što to ide bliže visinama, to se manje zgrožavam. Ali se pitamo kako to utječe na nas i na naš standard. Da li ćemo mi za koji postotak, da me se krivo ne shvati u datom trenutku zadržati ili ne zadržati rast cijene goriva, kada je riječ o benzinu bez obzira da li to bio za ovu ili onu namjenu, vjerujte mi, to može biti vrlo kratkoročno. Jer onoga trenutka kada se za 20, 30, 40% povećaju cijene a neki govore da je i to moguće, sirove nafte, onda se to mora ugraditi u cijenu. I onoga na pumpi i onoga u …/Govornik se ne kada pratimo kako se ova Vlada i zapravo iz ove interpelacije je moguće iščitati kako se Vlada ponašala i kako se mogla ponašati, jer u njoj piše da je domaćinstvima plin radi grijanja omogućavan po čak 60% manjoj cijeni nego da je taj plin recimo izvezen našim susjedima u Sloveniji. I onda bi financijski i gospodarski mogle reći, gle dobrog rezultata, tu je on ostvaren, to je veći efekt, vjerujte mi i veća zaštita. Samo pitanje je da li je onda to naše opredjeljenje? Da li ju zbog toga treba napadati da je po 1,80 kuna morala prihvatiti onu razliku od 40% ruskog plina jer je to bila cijena na tržištu, a na kraju po 1,07 kuna to davala cijele godine kroz svoje odluke našim domaćinstvima i našim građanima. Ja mislim da je to nešto zbog čega ih treba pohvaliti. Isto tako da smo svoju struku izvezli, a ne opskrbljivali naše tržište, mogli smo ostvariti 30% veću cijenu, ali je onda pitanje na koji način bi mi funkcionirali. I sada u okviru toga gdje su su razmatranja i promatranja iz studije drugih i tu je ono gdje ćemo se mi složiti, htjeli, ne htjeli. Europa danas ima energetsku studiju svojih potreba do 2030. godine i govore, ako se nešto epohalno ne dogodi, valjda očekujući energiju sunca ili nešto … /Govornik se ne razumije./ … 60% energije će Europi trebati uz planirani rast od 4%. Mi smo si zadali mnogo brži rast i što oni predlažu, što i nas čeka i ovu Vladu to čeka, ali i nas ovdje. Oni govore, oni koji planiraju razvoj, koji planiraju novu potrošnju energije, morati će se osigurati izvor te energije, a država mora biti ta koja će im omogućiti da imaju transportne puteve da do njih ta energija dođe. To su pravci. Mi možemo nad tim zatvoriti oči, ali to je ono što će nas vrlo brzo dočekati i što ćemo morati zajednički rješavati. Da li su i kakve mjere poduzimane u ovom segmentu zaštite standarda građana promatrajući kroz hranu? Zasigurno da se poduzima, da je moguće više i bolje, uvijek je moguće i više i bolje, ali želim reći prije svega što je to napravljeno u ovom segmentu gdje se ta hrana proizvodi u oblasti naše Da nije bilo u ovom Saboru usvojenog proračuna sa onim veličinama koje smo predlagali za 2008., ali ne samo utvrđene proračunske stavke, nego iz Ministarstva financija, promptnog servisiranja Ministarstva poljoprivrede jer u prvih 5 mjeseci 2 milijarde i 250 milijuna je isplaćeno što poticaja, što kapitalnih potpora. Ugrožena bi bila proljetna sjetva jer ti poljoprivrednici ne bi imali kapital za pokrenuti tu sjetvu. Dalje, to treba i vjerujem da će se to kontinuirano pratiti. I prije dana, jedna od mjera koja se predlaže u zaključku, mi smo za to tu digli ruke da se novim potporama i novim poticajima unaprijede odnosi i povećaju volumeni proizvodnje i vjerujem da će to dati svoje efekte, da će to dati rezultate jer mi možemo utjecati samo tamo, ili značajnije utjecati na ono što mi stvaramo. Tamo gdje mi ovisimo o drugima, drugo će odrediti odnose u tome. Da li je moguće i kako promatramo sada odnose vezano za standard? Evo, danas dok mi tu sjedimo u Slavoniji padaju zadnji otkosi, pšenica, oni koji je otkupljuju nude 1,5 kunu. Prije 2 mjeseca su svi ti lupali na vrata ministra poljoprivrede, dozvolite nam uz i mnogi su je uvozili, a ja imam i carinske deklaracije od 2,30 kune do 2,5 kune. I sve su to ugradili u cijenu žita i cijenu kruha. Ako je ona mjera bila interventna da bi osigurali, ono što kažemo kruh svagdašnji, onda zasigurno sada ovakvim stanjem odnosa na tržištu, a žita će biti dostatno, postoji mogućnost da ono čemu je govoreno o te pola štruce kruha, da ta pola štruce kruha bude 20, 30%, neki govore čak i 40% jeftinija. I ako to bude tako, onda je to doprinos da doprinašamo standardu građana. Ako to sve skupa opet završi u džepovima bilo trgovca, bilo onoga koji će iskoristiti te odnose u tom lancu od polja polja do stola, onda će se opet pitati što tu radi Vlada. A da li je Vlada nešto poduzela da onda zaštititi i te od udara cijena? Je, prije koliko ministre, 10 dana je donešena odluka da do kraja godine će se držati plava nafta na 5 kuna po litri. To je jamstvo i za ovo što je sada, to je onda i jamstvo za kalkulaciju za jesensku sjetvu jer ono što ćemo u rujnu poorati i posijati, od toga ćemo do 2010. kruh kruh jesti. To su za mene i pomaci i doprinosi za koje govorim. Mogu biti uvijek i veći i treba o tome razgovarati, ali s onim što je pravljeno treba treba ako je nešto dobro, treba to i istaknuti i podvući. Još samo jednu rečenicu, u ime kluba HSS-a vezano na porez. Mi smo se u predizbornoj kampanji iscrpljivali raspravom o porezima i ovdje je gotovo svakoj raspravi skrenuta pozornost vezano prema poreznoj politici, ali i o tome ćemo mi razgovarati, ali mislim ne prioritetno vezano uz socijalni standard, uz socijalu i cijenu goriva, jer vjerujte mi onaj koji ima 1400 kuna ili 1500 kuna prihoda i ima četveročlanu obitelj, toga baš briga pošto je litra taj se vozi na biciklima, znate? Tako da se iza tih ne skrivamo jer među njima živimo i vidimo koliko oni tih litara euro dizela dnevno ili mjesečno potroše. Ali ono gdje ćemo svi skupa morati voditi bitku, da ono gdje nam kažu da mi svoje građane držimo u povlaštenoj poziciji, to su one namirnice gdje imamo nultu stopu i gdje se kroz naše smjernice zalažemo da što je moguće duže ostane nulta stopa na kruh, mlijeko i ono što nam je svakodnevna potrepština i tu ćemo se, ja vjerujem poslije toga i dogovoriti. Ako i moramo, a jednog dana ćemo se morati uskladiti porezno, da onda to ne bude dodatno opterećenje nego preraspodjela kroz smanjenje u nekom drugom elementu, ali zasigurno ako nam u ovom segmentu pregovori uspiju onda ćemo o tome raspravljati tek za određeno vrijeme i to s dosta otklona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče ispravio bih potpredsjednika Sabora koji je rekao da siromašnim ljudima sa malim prihodima nije bitna cijena goriva. SDP u cijeloj ovoj interpelaciji ukazuje da je dizel itekako bitan, jer onaj tko je siromašan vozi se gradskim prijevozom. Onaj tko je siromašan jede kruh, a transport kruha je preskup jer je dizel skup. Znači mi govorimo o troškovima prijevoza koji su toliko visoki da utječu na svaki segment života, a posebno siromaha. Zahvaljujem. S obzirom da uvaženi zastupnik Dragutin Lesar nije član ni jednog kluba, njemu ćemo dozvoliti da pojedinačno raspravlja. Izvolite uvaženi zastupniče Lesar. Prvo nekoliko podataka za koje vjerujem da ih nitko neće osporavati, a koji ipak ilustriraju trenutak i vrijeme u kojem raspravljamo o ovoj temi. Prema posljednjim podacima s kojima raspolažem košarica za četveročlanu obitelj je na nivou 6,5 tisuća kuna mjesečno. Ali ako se u tu košaricu doda dva učenika u toj obitelji, jedan srednjoškolac i student onda bi rashod takve četveročlane obitelji po minimalnim standardima trebao biti 7 tisuća 359 kuna. U istom tom vremenu prosječna plaća koja se ostvaruje u Republici Hrvatskoj je na nivou 5 Dakle iz ovoga je vidljivo da i oni zaposleni koji ostvare prosječnu plaću ne mogu pokrivati rashode. Pa ako su i dvije plaće u obitelji četveročlanoj, pokrivanje ukupnih troškova gotovo je nemoguće. Ako od toga pođemo s raspravom u kojoj mjeri kretanje cijene energenata utječe na rast ili pad standarda ili rast troškova i promatrajući mjere koje je Vlada u proteklih par mjeseci učinila onda dolazimo konkretno kada je struja u pitanju, na mjere u kojem se iz tereta državnog proračuna subvencionira povećanje cijene struje svim kućanstvima koji potroše do dvije Ja doista ne znam, jer se ne sjećam da sam od bilo koga u Vladi, a posebice od ministra Šukera tražio da se meni subvencionira povećanje cijena struje, jer kada bi svaki dan u ovoj garsonijeri u Zagrebu i za ručak i večeru jeo tu struju ne mogu potrošiti dvije tisuće kilovata. I sada će se meni subvencionirati, a četveročlanoj obitelji sa dvoje male djece neće jer oni objektivno moraju potrošiti više od 2,5 pa i više od 3 tisuće kilovati mjesečno. Dakle imamo s jedne strane situaciju da građani koji niti zatrebaju, niti zaslužuju, niti su tražili, imati će tobože socijalnu intervenciju od države u njihov standard, ali oni koji su tražili, koji trebaju i po pravdi socijalnoj bi to morali dobiti, neće dobiti. I ova mjera je prikazana kao socijalna mjera. Da je ona prikazana u kontekstu stimuliranja smanjenje potrošnje onda bi ju još i razumio, ali nikako prihvaćam da se radi o socijalnoj mjeri. Ovih dana pročitao sam informaciju kako je talijanska naftna kompanija jedna od njih, u proračun Vlade za pomoć siromašnima uplatila 200 milijuna eura. Dakle u Europi oni koji se bave prodajom energije uplaćuju u vladin Fond za pomoć siromašnima, u Hrvatskoj iz proračuna onima koji se bave proizvodnjom i distribucijom energije, subvencioniramo, odnosno plaćamo kao da su oni siromašni. Da li će približavanje Hrvatske i ulazak Hrvatske u Europsku uniju i to kod nas promijeniti ne vjerujem jer se ne radi o ničem slučajno. Drugo što se pitam i ne mogu razumjeti je sljedeće. Ove mjere koje su prikazane kao spasonosne, Vlada je donijela 12. lipnja ove godine, a Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA je mišljenje na prijedlog o promjeni visine tarifnih stavki HEP-u odobrila 6. lipnja. I ne bi bilo ništa sporno da u tom mišljenju ne piše da je HEP mišljenje od HERA-e zatražio 28. prosinca 2007. godine. sada ja pitam kako to, zašto, iz kojih razloga jedna nezavisna regulatorna agencija nije dala mišljenje, obvezno mišljenje na zahtjev HEP-a o povećanju cijene struje koji je podnijet 28. prosinca 2007. nego gle čuda, oni daju mišljenje 16. lipnja 2008. da bi Vlada smo šest dana kasnije dala ovaj program tobože socijalne intervencije i pomoći siromašnima kroz subvencioniranje dijela povećanja cijene struje. Koji su to bili razlozi da je HERA šest mjeseci šutjela? Koji elementi su bili prisutni? Ili pak HERA nije neovisna nek' je bila u dosluhu sa Banskim dvorima i Vladom i čekala nekakav paket rješavanja. I završno sljedeće. Hrvatska elektroprivreda, a temeljem i svih stručnih mišljenja 2004. godine ustanovila je da Hrvatskoj do 2008. trebaju kapaciteti, novi kapaciteti za proizvodnju struje otprilike snagu 1054 To je točno i tim su se složili svi oni koji se u proizvodnju struje razumiju, ali su istovremeno rekli da odmah do 2012. Hrvatska mora planirati izgradnju kapaciteta za sljedećih 2 skladu sa tom stručnom ocjenom Hrvatska elektroprivreda na čelu sa gospodinom Mravkom donijela je srednjoročni program razvoja i planirala pripremu projektiranje ili početak izgradnje 11 objekata za proizvodnju struje i to su … /Ne razumije i druga također od 100, Sisak 250 Osijek 250, Lešće 40, Podsused 43, Kršić 7,8, Drenje 39, Kosinj 25, Novo Virje 137 i Ombla 63 Od ovih 11 objekata za proizvodnju struje u tom razdoblju završena je, nadam se završena jedna snage 40 megawata i to je Lešće. Dakle, od planiranih i ocjenjenih potrebnih 1054 napravili smo 40 sa velikom neizvjesnošću što će biti u sljedeće četiri godine. U danima najžešćih rasprava o povećanju cijene struje premijer Sanader rekao treba razgovarati i o izgradnji nuklearne elektrane, a iz kontejnera za otpadni papir izvađeni su fascikli družbe Adria. Kada se javnost smirila i nije više toliko plašila te cijene struje jer je počelo nogometno prvenstvo, onda je rečeno pa i nismo baš ozbiljno mislili graditi nuklearku. A koje jesmo ozbiljno mislili od ovih 10 preostalih i kada? Zašto spominjem ove objekte i kapacitete i potrebne magawate? Jer upravo u količini vlastitih resursa, u količini struje proizvedene u Hrvatskoj, možemo razgovarati i o suverenitetu, ali i kontroliranju cijene energije u Hrvatskoj. Jer ako nećemo proizvoditi nove kapacitete, još ćemo više biti ovisni o uvozu struje, a najveći uvoznik za godinu dana odnosno ponuditelj struje u ovom dijelu Europe bit će Kosovo zbog ogromnih ulaganja umnika na tom području, tako da umjesto elektrana u Hrvatskoj ćemo struju kupovati od međunarodnih organizacija i ulagača sa Kosova. I ova neodgovornost spram energetske politike i objekata proizvodnje jednog energenta kao što je struje, pokazuje da se ne radi dugoročno promišljeno nego kratkoročno kad nas zaskoče divljanja cijena sa europskog ili svjetskog tržišta, pokušavamo krpariti, krpiti i umirivati javnost. E stoga, neće biti moguće niti utjecati na daljnje kretanje cijena, niti pak građanima jamčiti da novih udara cijena energenata u Hrvatskoj neće biti, posebice ne onoga gdje bi mogli vlastitim kapacitetima proizvoditi dovoljno energije kao što je to struja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imam jednu obavijest. 13. sjednica Odbora za gospodarstvo održat će se u ponedjeljak 14. srpnja u 9,00 sati u dvorani "Janka Draškovića" 202., to je II kat, predsjednik Odbora Dragan Kovačević. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Izvolite. Uvaženi zastupnik Zoran Milanović. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Slušao sam pozorno izlaganje uvaženog predstavnika Vlade, ministra financija i slušao sam analitičara. Slušao sam čovjeka koji obrazlaže razloge zašto nije nešto moguće učiniti, ali nijedan razlog, nijedno rješenje kako nešto učiniti. Vrlo malo ili nimalo o onome čime se bavi ova interpelacija, socijalnim problemima, padom životnog standarda, čovjek. Netko će sad dobaciti da je to demagogija, ali to je tema ove interpelacije. Problemi ljudi. Ne problemi Vlade, ne problemi fiskusa, ne limiti državnog proračuna. Kolika su vrludanja Vlade najbolje pokazuje primjer dviju vijesti objavljenih istog dana, 14. svibnja ove godine kada o istom pitanju govore na razmaku od tisuću i pol kilometara predsjednik Vlade i ministar financija. Pa tako u Velikom Trgovišću predsjednik Vlade odgovarajući na pitanje što će se učiniti i kako će se riješiti aktivnim mjerama fiskalne i gospodarske politike problemi s kojima je zemlja suočena, s kojima su građani suočeni i Vlada to vidi, govori, citiram: "Mi ćemo uskoro sigurno intervenirati, a najvjerojatnije će to biti u operativnom dijelu troška te plivajućim trošarinama", podvukao je na kraju svog izlaganja predsjednik Vlade. Međutim, istog dana u Bruxellesu ministar financija Hrvatske govoreći o istoj tematici, a nakon sastanka i razgovora sa članom Europskog povjerenstva, povjerenikom za ekonomske i monetarne poslove Almuniom govori, ne mogu reći da je to nemoguće prema direktivama Europske unije, to još treba provjeriti, ali mislim da se to nigdje ne primjenjuje. Pa nastavlja, razgovarali smo o tome s Almuniom i on ne navodi nijedan primjer da neka europska zemlja pokušava utjecati na cijene naftnih derivata eventualnim smanjenjem trošarina i drukčijim obračunom PDV-a. Ne možete jednom Europsku uniju koristiti kao pokriće, a drugi puta kao izgovor. I ove riječi svjedoče o tome da se ne razumije ili se ne želi razumjeti kako Europske unija uopće funkcionira i to nije relevantno samo danas nego i za vrijeme koje dolazi. Dakle, to što negdje, to što se neka mjera nigdje ne primjenjuje ne znači da nije dopuštena. Naprotiv, to je upravo način tumačenja načela supsidijarnosti koje predsjednik Vlade vrlo često rado spominje. Evo primjera u praksi. Europska unija djeluje tamo gdje se jedino zajedničkim mjerama mogu postići ciljevi zajedničke politike i europskog tržišta. Tamo gdje ne, tamo djeluju države članice. Ako to nije zabranjeno, dopušteno je. Zlatno načelo iz civilnog i kaznenog prava primjenjivo ovdje. Dakle, nije zabranjeno, kao što ni neke druge mjere koje ovdje olako odbacujete u ovom trenutku nisu zabranjene prema pravilima Europske unije. Možda će biti. Jedan od primjera je i ova najavljena i manje-više definitivna direktiva koju predlaže i povjerenik, član komisije Laszlo Kovacs, a odnosi se na smanjenje, mogućnost smanjenja, dakle ne imperativno nego mogućnost smanjenja stopa poreza na dodanu vrijednost za cijeli niz proizvoda koje Europska komisija smatra važnima za standard građana. Mudrome dosta. Treba gledati i vidjeti što iz toga možemo izvući za sebe. Al' ovaj primjer dispariteta u izjavama predsjednika Vlade i ministra financija najbolje govori da se luta, da se ne zna što bi se htjelo. Idemo probat izaći na pravi put, idemo vidjeti što predstavljaju stalne priče o uspješnosti države u kontroli deficita. Pa naravno da svatko razuman ne može reći da je mali deficit ili suficit bolji od deficita i velikog deficita. Međutim to nije cilj, to je sredstvo. Ja ću vam povući jednu paralelu koja možda je drastična, ali koju uvijek treba imati na umu. Znate li kolike su bile stope inflacije i deficiti proračuna i država u vrijeme velike ekonomske depresije '30.-tih godina? Nikakve. Nije bilo inflacije, nije bilo deficita. Ministri financija su bili najuspješniji ljudi. Doduše, problem od 35% nezaposlenosti, od gospodarskog pada, stagnacije, prekida tokova robne i druge razmjene. To nije stvar ministra financija. I zato smo očekivali više u vašem obraćanju u ovom Saboru o temi koja je ovdje ključna, to je standard ljudi. Svaka čast ukoliko je deficit, ukoliko je i koliko je negdje dodatno snižen. To nije loše, ali to nije gospodo cilj, to je sredstvo. Država postoji radi ljudi. Govorili ste o nultoj stopi PDV-a na određene proizvode. Znamo tko ju je uveo i kada. Uvela ju je SDP-ova Vlada.

Kao i neke druge mjere, recimo ono o nagrađivanju sportaša 2003. godine objavljeno u "Narodnim novinama", tek toliko da uđe u zapisnik. Odnos SDP-a prema sportašima i njihovom doprinosu ugledu Hrvatske u svijetu. Imate to u "Narodnim novinama" gospodo. To je poruka onima koji su ovih dana koristili medije da upućuju svoje poruke. Dakle, financijski ugovor koji je Hrvatska potpisala za izgradnju autocesta i obaveza da se izdvaja toliko i toliko po cijene benzina, to je moguće promijeniti. Financijere ne zanima kakvom metodom će se sredstva osigurati nego da se sredstva osiguraju. To je otkuda, to je pitanje na koje treba dati odgovor sposobna Vlada. Nismo ga čuli i vjerojatno i nećemo. Dakle, ponavljam Direktiva Europske komisije, a znate da se prijedlozi takvih direktiva ne donose preko noći i preko koljena da su prije toga detaljno usklađene sa svim glavnim gradovima i vladama, jer se ne želi dovesti u situaciju da stvar propadne. Direktiva Europske unije, odnosno prijedlog direktive Europske komisije najbolje svjedoči o tome kako to radi Europska unija. To bi trebao biti primjer, što se može učiniti, pa da razgovaramo, možda nije moguće. Možda je hrvatski proračun prenapregnut, možda ima previsoke fiksne troškove, možda je zemlja previše decentralizirana, možda je 10% potrošnje na lokanoj razini duplo manja nego što postoji u Europskoj uniji, možda je vrijeme da se to korjenito promjeni, možda je vrijeme da to bude kao u Finskoj, kao u Švedskoj, možda je rat ipak godinama iza nas i razloga za tu vrstu centralizacije više nema. Sve su to dileme. Pitanja, nema odgovora. I sve su ove mjere o kojima je Vlada govorila rezultirale, statistika kaže realnim padom plaća od 0,8% u svibnju mjesecu. To je realnost. Što će biti dalje? Ne nam. Pitat ćemo vjerojatno Bečki institut. Svaka čas, ali Hrvatska valjda ima vladu. Ili recimo, stalna potreba da se na jedan potpuno pogrešan i nekorektan način metodološki, netko neka nam prikazuje, ideja da se uvede porez na kapitalnu dobit ili na dividendu. Ispada da su sve zemlje koje ga imaju, koje su kolijevke liberalne demokracije i ekonomije, moderne političke ekonomije koje imaju taj porez da ne znaju što rade, da su nepravedni, da postavljaju nemoguće terete na dioničare. Dioničarstvo je kao i poduzetništvo, poduzetništvo i vrsta rizika, onaj kome dionice padnu 40 do 50%, ovo govorim zbog toga što je to bio mogući izvor prihoda i što je taj porez prisutan i normalan i pravedan. Onaj kome dionica izgubi na vrijednosti 50%, neće platiti ništa, čekat će da cijena dionice naraste. Ako je proda, platit će porez na ono što je zaradio. Idemo uzeti analogiju sa privatnim poduzetništvom. Hoćete vratiti porez firmama koje su poslovale s gubicima, a godinu dana ranije ostvarivala dobit? Nećete. Firma će nastaviti raditi i uz to obavljati društvenu korisnu funkciju, otvaranja radnih mjesta. Nemojmo takve usporedbe raditi, one su netočne, taj porez postoji u nizu najbogatijih i najuspješnijih država i nije brana ekonomskom prosperitetu i nije brana dioničarstvu, on je takav kakav je, potreban. Što se tiče rafinerija, jedne jako važne stvari, zahvaljujem na doprinosu uvaženom zastupniku Lesaru, koji je govorio o hidrocentralama i energetskom potencijalu te vrste, opet je činjenica uz sve dobre želje i spominjanje bivšeg tadašnjeg potpredsjednika Vlade kolege Slavka Linića, da ova Vlada u 5 godina mandata sa rafinerijama nije učinila ništa. Nema izgovora. Slažem se da su to zlatni rudnici, mogli su biti naši. Nemamo ih. I drago mi je isto tako da brine jako puno o zaposlenicima u državnoj upravi, a naročito u svom resoru, uz da ovo neće sada ponovno netko pokušati zloupotrijebiti kao što se pokušalo sa sportašima, da SDP-u nije bitno kako je plaćena Hrvatska državna uprava, naprotiv jako je bitno i bitno je da kvalitetno dobro obrazovana, da je konkurentna, kompetitivna i da vrijedi. Kao Austrijska prije toliko i toliko godina, kao Francuska, kao Britanska, ali to nije jedini segment koji nas brine, ne možemo cehovski gledati na te stvari. Hrvatska postoji i izvan državne uprave, sve je to Hrvatska i tamo žive ljudi koji idu na poslove biciklom, kao što kaže kolega Friščić ili ne idu na posao. Sve u svemu poštovani kolege, uvaženi zastupnici još jednom pozivam ovaj uvaženi Dom, da shvati da ove mjere koje predlažemo i zaključci koje predlažemo nisu nikakva ehsibicija ili politički hir, nego nužnost. To je potrebna jasna slika kamo idemo, mjere s kojima želimo postići cilj, te mjere nisu ni budžetski, proračunski deficit, to je sredstvo s kojim se upravlja na način da se postigne željeni cilj. Isto vrijedi i za Europsku uniju. Uzimajmo ono što je dobro i nemojmo se izvlačiti i tražiti izgovore da nešto ne možemo učiniti, zato što to ne da Europska unija, jer primjeri ne pokazuju da to nije točno. U krajnjoj liniji na tu Europsku uniju ćemo nažalost, što zbog objektivnih, ali uglavnom subjektivnih problema i slabosti pričekati još koju godinu. Pa onda kada i uđemo za nešto možemo dobiti prijelazno razdoblje, a za nešto ne možemo, ali ne može biti izgovor da je nešto zabranjeno danas kada nismo članice Europske unije. To ne može biti izgovor. Klimajuće trošarine i govoriti da je to zabranjeno zato što to, zato što europski povjerenik nije vidio da se to igdje koristi. To upravo znači da nije zabranjeno itd. to je logika europskog prava, nije vam rekao da je to zabranjeno, a vi odlučiti, vi vodite Vladu, vi morate naći prostora sredstava i novaca. Mi predlažemo okvir, detalje znate vi. Poštovani kolegice i kolege još jednom pozivam na usvajanje ovog prijedloga zaključaka i iako nemam previše iluzija, drago mi je da smo o ovom barem razmijenili mišljenja. Vidjet ćemo što će glasanje reći. Hvala vam. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Ivan Šuker ministar financija u Vladi Republike Hrvatske. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo uvaženi zastupnici. Kao što gospodin Milanović reče da iz mog govora nije vidio kako će se riješiti, tako niti ja iz njegovog govora ne vidjeh što to oni žele sa interpelacijom. Međutim, vama gospodine Milanoviću za informaciju s obzirom da porezi nisu vaša tema. Nulta stopa PDV-a, gospodin Borislav Škegro ministar financija, 99. godina, kruh, mlijeko i ostale potrepštine. SDP je samo tu odluku nadopunio. To je jedna stvar. Druga stvar, gospodine Milanoviću ja imam toliko pravnog i ekonomskog znanja da nikada nisam rekao ovo je elementarna. …/Upadica se ne čuje./… To je kad nema argumenata. Hvala lijepo.

ministar je izabran od ovih predstavnika i ovo je kuća ministara, gospođo Antičević vi koja se zalažete za poznato pravo. Ali dobro.

također mi je žao da kolege iz SDP-a ne znaju da plivajuće trošarine u Hrvatskoj postoje već godinu i tri, četiri mjeseca. Ako se ne varam ovaj Sabor je izmjenom Zakona o posebnim porezima donio odluku da Vlada svojom uredbom može promijeniti visinu trošarina ili prevedeno draga gospodo to su plivajuće trošarine. Ako to nije neka mi dokaže da je suprotno. Druga stvar, nikada nisam rekao niti da povjerenik Europske unije niti Europska unija zabranjuje smanjenje trošarina. Ali sam rekao nešto drugo, nešto drugo što podržavaju hrvatski građani a to je da jedna od najneselektivnijih mjera je smanjenje linearno trošarina. A zašto? Ako recimo 20 ili 30, ili 50 lipa smanjite trošarinu na dizel onda dođe netko sa jahtom sa od 3, 4 milijuna, utoči 2,5, 3 tisuće dizela to prosječni Hrvat ne onaj siromašni nego prosječni ne može potrošiti niti za godinu dana. Prema tome, smanjivanje trošarina kome bi koristilo? Bogatima. Ali zanemarimo to. U trenucima kada cijena i porast cijena daleko nadilazi trošarine to je samo bacanje novaca iz proračuna bez efekta. Ali gledajte, vrlo je interesantno. Vlada je izdvojila 600 milijuna. Vlada je sa 440 milijuna 2007. godine dala poticaje proizvođačima mesa i uzgajivačima i proizvođačima mlijeka 280 i 160 milijuna otklanjanje posljedica od suše. To je bila jedna od poticajnih mjera da ne porastu cijene hrane. Međutim, nažalost dogodilo se to što se dogodilo. Klirinškim dugom od 130 milijuna se direktno investiralo u energetske kapacitete, dakle jedna hidroelektrana i onaj plinovod što treba doći na mađarsko-hrvatsku granicu. 300 milijuna kontinuirana potpora na ime toga što se na plavi dizel ne obračunavaju trošarine i sad kad ovo što je uvaženi potpredsjednik Sabora Friščić rekao subvencioniranje cijene plavog dizela na 5 kuna svim poljoprivrednicima i ribarima, to je dodatnih 70, 80 milijuna kuna. Treća stvar, povećanje osnovice sa 400 na 500 kuna je trošak negdje od 400 milijuna kuna godišnje. Dakle, to su te mjere. Govoriti o tome da je Europska unija svojim direktivama donijela odluku da će se smanjiti stope PDV-a naprosto nije istina. Predsjednik Sarkozy je prije mjesec dana govorio o smanjenju trošarina u Francuskoj pa kao što vidim u Francuskoj se nisu smanjile trošarine. Ali ponavljam, Hrvatska na najvažnije prehrambene proizvode to su kruh i mlijeko ima već nultu stopu PDV-a. stopu PDV-a. Hrvatska ako zanemarimo ovih kunu i 20 za auto-ceste ima najniže trošarine. I nije istina ovo što je gospodin Milanović rekao da bi se samo tako lako promijenilo ovih 60 lipa u međunarodno potpisanim ugovorima. Ako bi htjeli promijeniti taj ugovor onda bi morali napraviti rebalans proračuna i reći na toj poziciji je osigurano milijarda 600 ili milijarda 700 za Hrvatske auto-ceste i za Hrvatske ceste, to je sve skupa negdje oko 3 milijarde kuna i to su ti novci. E sad gospodo, iz kojih sredstava nabaviti te 3 milijarde kuna? Porez na kapitalnu dobit sigurno ne. Znači povećanje nekih poreza. To je kad govorimo o trošarinama. E, kad dođemo u fazu PDV-a onda najedanput pričamo o smanjenju stope PDV-a. Pa u redu, ajmo ga smanjiti. Ali recite koji i koliko to košta. I onda na kraju hrvatskim građanima recite gospodo država će se ove godine morati zadužiti 5 milijardi kuna više da bi pokrila ovo sve skupa uz kamatnu stopu koja je preko 6% jer je nažalost takva situacija na financijskom tržištu i to je vama slijedećih desetak godina 300 milijuna godišnje više kamata ili skoro 3 milijarde kuna. To je to, to treba reći ljudima. Čemu se sakrivati iza onoga što je istina? Govoreći o tome koliko su rasle realne plaće. Istina, od 2000. do 2004. inflacija nije bila velika. Bila je negdje od 2, 3 do 3% a plaće nisu rasle ništa. Onda znači da su realno plaće pale 3%. …/Upadica se ne čuje./… Po vašoj matematici. A sad plaće rastu 6%, inflacija je tu negdje oko 6% i sad netko priča o realnom rastu ili realnom …/Govornik se ne razumije./… plaća. No, to je samo nekoliko odgovora na ono što je gospodin Milanović govorio. Ova Vlada ima jasne i konkretne mjere. Ova interpelacija je bez ijedne konkretne mjere ali jasno poručuje hrvatskim građanima da je SDP došao na vlast plaćali bi veće poreze i imali bi veći deficit. Hvala lijepo.

Netočno je da mi ne znamo da postoji zakon o plivajućim trošarinama i da to predlažemo. Naš prvi zaključak se odnosi na to da se koristi mogućnost koju je dao zakon plivajućih trošarina a ne da se to učini samo jedan puta kao što je to Vlada učinila nakon donošenja toga zakona i to pred izbore. A što se tiče plaća one su u tom razdoblju niske inflacije rasle 7% realno godišnje a sada evo u prošlom mjesecu je tad pad 0,8% i taj pad je već kontinuirano 5, 6 mjeseci. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.